Колеги, запрошую в зал і прошу приготуватись до реєстрації.

Готові? Отже, я прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватись народних депутатів.

залі зареєстровано 334 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, 7 грудня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про місцеве самоврядування. З того часу ми цей день відзначаємо як свято місцевого самоврядування. В Україні триває фундаментальна реформа децентралізації, яка покликана зробити наші місцеві громади сильнішими, незалежними і заможними. головне, що ця реформа змінює світогляд українців. Місцева влада у місцевих громадах отримала більше повноважень, можливостей і бере на себе більше відповідальності. Шановні колеги, давайте привітаємо усіх наших колег депутатів місцевих рад з Днем місцевого самоврядування і всіх причетних до місцевого самоврядування! (Оплески) Вітаємо, колеги! В залі присутній сьогодні уряд, Прем'єр-міністр. І уряд Арсенія Яценюка, і уряд Гройсмана доклали величезні зусилля до проведення цієї масштабної реформи. Я хочу в даному випадку відзначити і зусилля Президента, і запевнити всіх, що ми завершимо реформу децентралізації і будемо це робити максимально ефективно, усіма зусиллями, які є в нашому залі у Верховній Раді України. Отже, ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду". Сьогодні перший виступ буде новопризначеного і новообраного міністра України у справах ветеранів – Ірини Василівни Фріз. Я запрошую її до слова. І нагадую, після того будуть запитання від фракцій, а потім – від депутатів. Пані Ірина, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, шановні члени уряду! Дозвольте мені відзвітувати про те, що було зроблено нами після того, як парламент 15 днів тому ухвалив рішення про призначення мене на посаду міністра у справах ветеранів. За цей недовгий період нам вдалося зробити перші кроки. Зокрема було ухвалено відповідну Постанову про створення міністерства на засіданні уряду. Після цього було зареєстровано в Мін'юсті Міністерство у справах ветеранів. А також ми розпочали процедуру опрацювання законодавчих змін та безпосередньо роботу над новим Законом про ветеранів та членів їх сімей. Було також створено консультативно-дорадчий орган при Міністерстві ветеранів, тому що, на жаль, ми маємо певні обмеження в часі згідно дотримання законодавства, а саме: Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів може бути утворена лише за три три з половиною місяці. Отже, було ухвалено рішення про організацію консультативно-дорадчого органу, і цю Раду ветеранів очолив достойний представник ветеранської спільноти Володимир Лагута. Сьогодні я також буду готова презентувати вам погляд на майбутню діяльність Міністерства у справах ветеранів та про хід роботи щодо його запуску. Почну з цілей та завдань які ми перед собою ставимо. По-перше, це створення нової нормативної бази, на якій Міністерство у справах ветеранів буде працювати наступні десятиріччя. Нам потрібно створити якісний новий Закон про ветеранів та членів їх родин, він має вирішити питання питання статусу учасників бойових дій для бійців добровольчих батальйонів та нарешті поставити знак рівності між державними гарантіями та потребами ветеранів. Всі пільги, всі державні гарантії, всі сервіси мають виходити з реальних потреб ветеранів і відповідати вимогам часу. По-друге, ми маємо спростити усі процедури і створити якісно нову державну систему, яка була б абсолютно доступна і зрозуміла для ветеранів. Ветеран не має ходити з кабінету до кабінету, а має вирішувати усі питання в форматі "єдиного вікна" у Міністерстві у справах ветеранів. По-третє, ми маємо на меті розвивати систему громадського контролю. І окремим напрямом діяльності міністерства буде широкий план взаємодії, безпосередньо з громадськими організаціями. Ми хочемо запровадити формат, коли державні гроші, які виділяються на цей напрям діяльності або будуть виділятися на цей напрям діяльності міністерства, більше не будуть розподілятися за принципом "гроші до громадської організації ветеранів". Вони будуть виключно розподілятися на конкурсній основі під проекти, які будуть конкурувати між собою за тематиками, які будуть оголошені міністерством у консультаціях з Громадською радою та Радою ветеранів. Отже, по-четверте, ми маємо на меті запровадити саме проектний принцип співробітництва, що означає, що по певним проектам ми будемо залучати, в тому числі іноземних проектів, і не бюджетні кошти. Все це буде робитися для пришвидшення реалізації соціально важливих проектів, які потрібні ветеранам вже зараз. Щодо напрямів діяльності. По-перше, це створення стратегії та забезпечення прав ветеранів, надання відповідних державних послуг. Ми маємо російсько-українську війну, і це може означати, що кількість ветеранів буде лише зростати. Ми маємо повністю бути готовими до будь-якого розвитку подій, держава має гарантувати права і захист інтересів ветеранів, людей, які вчора, сьогодні і завтра будуть готові захищати нашу державу. Ми маємо розглядати різні сценарії розвитку подій, щоб оперативно відреагувати на потреби населення. Довгостроковий горизонт планування є вкрай важливим в даній сфері. По-друге, це вшанування пам'яті. Адже ми маємо кардинально змінити відношення до ветеранів, ми маємо повністю забезпечити забезпечити на ідеологічному рівні відношення до ветеранів як до людей, які отримують шану і повагу в суспільстві. Я вже говорила про те, що, на жаль, те, що розрізняє ветеранів, те, що їх роз'єднує, не додає в суспільстві розуміння до того, що саме зробили для нас ветерани і чому саме шана і повага має їх від держави забезпечуватися. Також ми маємо не допустити забуття наших героїв, які поклали своє життя за незалежність України. Не можна також допустити ситуації, коли пам'ять ветеранів буде зневажено в той чи інший спосіб. По-третє, це проведення аналітичної роботи щодо реальної кількості ветеранів та створення для їх потреб відповідних електронних сервісів. Я хотіла б вас проінформувати, шановні колеги, про те, що одним з перших напрямків на проектній основі буде створення єдиного реєстру ветеранів – Єдиного державного реєстру ветеранів, який впорядкує діяльність Міністерства у справах ветеранів, а відповідно і дасть можливість у цій сфері позбавитися будь-яких корупційних ризиків для того, щоб мати як статистику, так і відповідне розуміння, куди які пільги розподіляються і за якими потребами. На цій базі, на Єдиному державному реєстрі ветеранів буде утворена онлайн-система "Е-ветеран". Все це будуть проектні напрямки, і я сподіваюсь, що вони будуть здійснені за підтримки наших міжнародних партнерів, які розуміють необхідність утворення прозорої, адекватної системи, яка буде відповідати потребам ветеранів. Сподіваюсь також, що я про ці конкретні два напрямки зможу відзвітувати вам в найближчому майбутньому. Декілька слів щодо структури міністерства. Орган буде складатися із центрального апарату, який в свою чергу поділяється на політичні посади. Підрозділи будуть формуватися за принципом політики, реалізації політики та секретаріат. Також буде функціонувати науково-дослідний інститут з питань ветеранів та Громадської ради. Про це безпосередньо зверталися ветеранські організації щодо необхідності утворення в майбутньому, осяжному майбутньому, відповідної установи, яка б займалась вивченням потреб і інтересів ветеранів. На всі керівні посади в міністерстві буде проходити жорсткий відбір. Окрім проходження по конкурсу, буде відбуватися для всіх, хто має намір очолити керівні посади в Міністерстві у справах ветеранів, необхідність пройти процедуру поліграфу, далі співбесіда з ейчарами і лише після цього може бути його призначення. Справа в тім, що Міністерство у справах ветеранів стартує навіть не з нульової точки, а отже, саме напрацювання, які б дали можливість спиратися на довіру ветеранів, є нашою головною метою, для того щоб ми спільно з ветеранською спільнотою мали можливість будувати це міністерство. Можу також підкреслити, що, якщо за конкурсом на ту чи іншу посаду буде за однаковою кількістю балів буде представлений ветеран та цивільний, перевага буде віддаватися ветеранам. Тому що Міністерство ветеранів має працювати за принципом "ветеран для ветерана". Всього в міністерстві ми плануємо зараз 325 посад, осіб, співробітників, з них: 125 – це тероргани, по 5 чоловік на область; 200 - за планом мають працювати в центральному апараті. Наголошую, що ця цифра не є завищеною, тому що включає працівників спеціалізованих напрямків, в тому числіcаll-центрів тощо. Хочу також повідомити вас про результати діяльності з курсів підготовки ветеранів війни та учасників АТО. До державної служби 500 заявок, з них 100 було відібрано, і 100 ветеранів отримали вже знання щодо державного менеджменту. Це їх перевага при проходженні конкурсу на державну службу, а відповідно їх можливість працювати в Міністерстві у справах ветеранів. Навчання відбувались за сучасними інтерактивними технологіями по спеціальності "Держуправління та адміністрування". Також буде заплановано проведення переговорів з іншими навчальними закладами в областях для того, щоб безпосередньо на місцях зробити подібні курси для ветеранів, які хочуть і прагнуть отримати відповідні знання для того, щоб працювати на державній службі. Таким чином, ми намагаємося створити орган, який буде повністю відповідати побажанням ветеранської спільноти. Окремо хочу зупинитися на системі "Е-ветеран". Це має бути сучасна інтерактивна, комфортна та єдина система обліку та надання послуг ветеранам. Ми створимо єдиний реєстр, в якому кожний з них буде мати власний електронний кабінет та за бажанням зможе встановити мобільний додаток і відповідно користуватися всіма сервісами, які надає ця система. Це надасть можливість кожному з ветеранів отримувати державні послуги або консультування в онлайн-режимі, відстежувати статус розгляду власних документів, вступати в безпосередні комунікації з представниками міністерства та отримувати необхідну інформацію. Ця система має бути розроблена на проектній основі і за підтримки міжнародних партнерів. Я сподіваюсь, що в цьому напрямку нам вдасться знайти можливість залучити залучити наших міжнародних партнерів, які вже заявили про готовність допомагати в інституалізації Міністерства у справах ветеранів, тому що розуміють наскільки є важливим вже зараз працювання міністерства, яке буде захищати інтерес, а відповідним чином надавати ветеранам можливість відчувати себе гідними і необхідними державі навіть в цивільному житті. Можу зазначити, що ми повністю відкриті до співпраці, очікуємо розуміння та підтримку парламенту. Єдине, що буду звертатися до вас, колеги, з тим, щоб, незважаючи на те, що ми вступаємо в передвиборчій період, ми не використовували жодним чином ветеранів у власних амбіціях або задля підвищення власних рейтингів. Не потрібно нівелювати статус ветеранів в такий спосіб, не потрібно думати, що ветерани не розуміють, що їх використовують, вони всі це розуміють і зневажають нас, зневажають нас – політиків. Давайте ставитися до ветеранів з пошаною, давайте їх гідно сприймати в нашому суспільстві. Давайте давати їх можливості, рівні можливості, які дадуть їм відчуття, що вони потрібні державі. Тому що це молоді, амбітні, сильні, мужні і незламні люди і вони заслуговують на відповідну пошану, гідність від нас. Тому я прошу політиків не розділяти у передвиборчий рік ветеранів. Ми маємо навпаки зробити все, щоб єдиний ветеранський рух мав можливість впливати і захищати свої інтереси в політиці, а не роз'єднуватися завдяки різним амбіціям різних політиків. Щиро дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пані Ірина. Можна займати робоче місце.

Дуже прошу вас, верніть мені цей час, що мені не дають говорити. Дякую. Володимире Борисовичу, коротке перше питання. Кожен день по десять дзвінків від людей похилого віку, що ця частина газу, яка є як би у вигляді субсидії, достає опалити тільки кухню. Вони замерзають, сидять сьогодні в температурі 8-10 градусів. Дайте, будь ласка, доручення, перевірте, бо вони звертаються і на "гарячі лінії", і скрізь, але кожен день 10-12 дзвінків. Сьогодні зранку знову з Нікополя були. Вони просять, перегляньте, бо зараз холоди, і вони не витримують, тільки кухні опалюються. Друге питання, Володимире Борисовичу. Зняли мораторій. Я зараз вам передам листи. З 1 січня, знаєте, це коли тримали-тримали животных в клетке, а потом выпускают… Будь ласка, 30 секунд. КУЖЕЛЬ О.В. Зараз всі контролюючі органи розіслали вже перевірки на рік. Наприклад, я вам покажу зараз справочку, наше підприємство українське "Фармак" вже отримало, що в лютому їх перевіряє 10 перевіряючих органів в цілому на 50 днів. Прошу вас, зверніться, зробіть окреме засідання по перевіркам, давайте якось влаштуємо, щоби просто не затравили власного виробника, який сплачує податки. Дякую. Доброго дня, вельмишановний пане Голово, колеги народні депутати, Олександра Володимирівна! По першому питанню. Треба індивідуально просто розібратися, оскільки норми, які встановлені, вони є реалістичними і фактичними, по яким проведені відповідні дослідження і розрахунки. Цього має бути достатньо на опалювальну площу. Якщо десь є можливі відхилення, ну треба по ним подивитися і допомогти в конкретних випадках. За моєю інформацію місто Нікополь прийняло рішення і повністю відмовилося від централізованого опалення, сьогодні у них нецентралізоване опалення, і там вони самі це питання регулюють. Що стосується мораторію на перевірку. Я не прихильник перевірок, як ви знаєте, але ми в цьому році фактично, в тому числі і на виконання рішень українського парламенту – зміни законодавства про державний нагляд, ми змінили взагалі систему нагляду. Зараз вона буде ризикоорієнтована. Нас не цікавить формально, підписано на розетці "220" чи не підписано. Для нас важливо в цьому об'єкті: безпечно для людей чи ні. І тому, як правильно ви сказали, такі контрольні перевірки можуть відбуватись за попереднім планом, який абсолютно є публічним. Тобто от підприємство, про яке ви сказали, воно знає, що протягом року в лютому, в листопаді - немає значення, до них прийде контрольна перевірка, але має бути абсолютно чіткий чек-лист. Вони навіть самі себе без чек-листа, без цього не може бути ніякої перевірки, і не буде, я вам гарантую. Ми маємо подивитись, наприклад, торгівельний центр, він безпечний з точки зору пожежної безпеки фактично, там, і там декількох параметрів чи ні. Якщо він безпечний, ніхто ніякий контролер не має права нічого там робити, і формально не шукати, за що зачепитись. Отак буде працювати система. І ні в якому разі це не каральна система, це система абсолютно європейська, але систему радянського такого суворого нагляду за формальними причинами ми фактично зруйнували. І з 1 січня ті тільки будуть допускатися до перевірок, які мають чек-листи конкретні по конкретним ризикам, а не по формальним ознакам, коли можливо товкти бізнес. Ми бізнес і підприємців будемо… підприємців, бізнес ми будемо захищати. Я не дам жодній контролюючій структурі перевищувати свої повноваження для того, щоби на когось чинити тиск. Бізнес і підприємці вимагають поваги і вони її отримають. Дякую.

скоро буде січень і лютий. В прошлому році ви, я вам чесно кажу, обманули наших співвітчизників, сказавши, що ціни не піднімуться, а вони піднялись. На сьогоднішній день із субсидій було заявлено вами і прийнято в бюджеті стосовно 20 мільярдів, які підуть на монетизацію. Скажіть, будь ласка, сейчас людям, не мені,

по-перше, я ніколи нікого не обманював, і ви маєте це визнати, тому що ви ж не перекручуйте мої слова. Я сказав в минулому році про те, що в цьому опалювальному сезоні – я відповідаю за свої слова – ніяких підвищень цін на газ не буде. І як би мені не було важко, я це слово стримав. І в минулому опалювальному сезоні ні на гривню не підвищилася ціна газу. Я це сказав і я це витримав. Це перше. Друга позиція. Тому, будь ласка, мене, не треба мене… або цитуйте точно, або не перекручуйте. Друга позиція, що стосується монетизації. Ви абсолютно праві в тому, що з 1 січня 2019 року буде проведено 3 етапи монетизації з особовими рахунками, з зарахуванням на ці рахунки спеціальних грошей для отримання соціальної підтримки у вигляді субсидій українськими громадянами. Хочу підкреслити, що за 27 років незалежності нашої держави ми це робимо вперше.

Шановний пане Прем’єр-міністр, я отримую, люди платіжки присилають про те, що їм виставляють борги вигадані за спожитий газ при тому, що люди потратилися, встановили лічильники, економлять: під трьома ковдрами сплять, вночі газ вимикають, тому що встановлена така ціна на газ, що неможливо її нормальній людині сплатить. І, незважаючи на всі ці заходи економії, їм ще виставляють рахунки за газ, який вони не споживали. Уявіть собі реакцію людини, яка отримає цю платіжку. Що ви робите для того, щоб припинити цей грабіж людей, щоб їм не виставляли вигадані борги? Ми зверталися до вас із вимогою змінити наглядову раду "Нафтогазу". Держава – засновник державної компанії "Нафтогаз". У цій наглядовій раді іноземці. Нащо вони нам треба? Що уряд зробив для того, щоб вернуть 45 мільярдів, 45 мільйонів євро премій, які собі заплатили посадовці "Нафтогазу"? Що ви зробили для того, щоб унормувати питання оплати праці, щоб мільйонні зарплати не отримували посадовці "Нафтогазу" …і щоб не залазили в кишені до українців? Тому що, коли ви розказуєте про успішність і рентабельність "Нафтогазу", "Укргазвидобування" – за чий рахунок? За рахунок бабусів, дідусів, кожної робочої людини. Залізли, паразити, в кишеню, ограбили, поклали собі і вивели в офшори на рахунки, той – мамі в Америці, той – жінці в Ліхтенштейні. Коли порядок буде наведений в цих питаннях?! Дякую, шановний Олег Валерійович. Я теж стурбований, бо я бачив інформацію через засоби масової інформації про те, що людям виставляють і підвищені ціни за газ чомусь, більше 85 гривень, і нараховують якісь ефемерні борги. Хочу зразу сказати на всю країну. Перше. Платіть тільки за фактично спожитий газ. Це перше. Платіть не більше 8,55 гривень – це друге. І третє. Все інше – то є шахрайство з боку постачальних організацій. Я це категорично заявляю. "Нафтогаз України" дав роз'яснення, з якого виходить те, що, про те, що я сказав, да, що ніяких попередніх боргів і бути не може ніяких нарахувань. Тому я підготовив сьогодні доручення і звернусь до міністра енергетики, звернусь до національної комісії, яка є незалежна, але яка має повноваження контролю і перевірки. Їх треба "вжарить" по перше число. Тому що по-іншому так не буде. Вони, монополісти, вже просто сіли всім на шию і звісили ноги. І це стосується і підключення до мереж, ми знаємо, скільки є проблем сьогодні в Україні і так далі. Тому я вважаю, що нам потрібно, всім нам з вами підтримати національну комісію з точки зору її контрольних функцій. І потрібно їх залучати до відповідальності. Вони мають за це платити огроменні штрафи, якщо вони над людьми знущаються. І що стосується премій. Якщо ви пам'ятаєте, я в цій залі сказав про те, що уряд ухвалив рішення обмежити будь-які виплати, що стосуються що стосуються підвищених виплат, винагород. І ми це рішення ухвалили і таке обмеження ввели. І наступне. Всі ті контракти у всіх високооплачуваних керівників державних компаній, які завершуються, будуть переглядатись на нових умовах, з нормальними заробітними платами, а не космічними. Я жодного контракту з космічними зарплатами не підпишу. Тобто зараз вони завершуються, і після того ми будемо пропонувати абсолютно…

Дякую. Доброго дня! Шановний Прем'єр-міністре, до мене звертаються представники освіти, медицини, сільської медицини, дошкільних закладів і приватні підприємці, дрібні приватні підприємці Тернопільщини. Склалася непроста ситуація, внаслідок якої облгази накладають великі штрафні санкції непідйомні, до півмільйона, на простих підприємців внаслідок того, нібито вони користувалися газовими лічильниками протягом 3 років, які були не перевірені, хоча паралельно проводили плату за газ. Таким чином, розглядається… це або їх корупційна схема, внаслідок якої вони свідомо не перевіряли лічильники, щоб нарахувати великі штрафні санкції із закладів охорони здоров'я, освіти, дошкільних закладів, медицини і приватних підприємців…

газовим обладнанням, що ставило під загрозу життя і здоров'я дітей і людей, що є недопустимим. Тому я звертаюся до вас, пане Прем'єр-міністре, особисто взяти під контроль цю ситуацію. підтримувати розвиток підприємництва, бізнесу як економічної основи на селі і скасувати ці злодійські, корупційні штрафи. Дякую. 10:31:39 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Ви знаєте, от те, що я чую, це, дійсно, дуже насторожує. Тому я думаю, що ми приймемо рішення – доручення уряду в середу, або інший документ, для того щоб національна комісія, ми будемо ініціювати перед національною комісією глибинну перевірку всіх облгазів країни, бо те, що ми чуємо сьогодні, говорить про те, що вони виходять поза межі своїх повноважень, і люди від цього страждають, і ми не маємо права це допустити. Напевно, навіть зробимо спільну групу: НКРЕКП, урядова група, Мінрегіон, Міненергетики - і почнемо їх приводити до тями. Дякую. Від "Самопомочі" Роман Семенуха, будь ласка. 10:32:23 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний Володимир Борисович, маю до вас два питання в контексті вчорашніх змін до бюджету поточного року. Вчора Рада за пропозицією уряду зменшила плановані надходження від приватизації до 18 мільярдів гривень. Наскільки реалістичними є взагалі ці цифри, оскільки всі попередні роки, ще починаючи з уряду Яценюка, ставилося 17 мільярдів гривень і ця цифра навіть близько не виконувалася? Згідно даних Держказначейства, наприватизували цього року всього за 10 місяців 100 мільйонів гривень. І взагалі чи не на часі під час воєнного стану призупинити приватизацію стратегічних об'єктів, зокрема "Центренерго"? Це перше запитання. Друге запитання. Вчора Рада так само підтримала пропозиції уряду збільшити дефіцит Пенсійного фонду майже на 11 мільярдів гривень. Тут у мене виникає питання. Під час вашої розпіареної пенсійної реформи ви казали, що одне з головних завдань – це стабілізація цифри

В чому причина таких прорахунків по дефіциту Пенсійного фонду? Чи це прорахунки Міністерства соціальної політики? Чи банально не виконується план по збору, зокрема єдиного соціального внеску, і що буде далі в 2019 році? Дякую. Дуже дякую, пане народний депутат. Перше. Від малої приватизації в цьому році не 100 мільйонів, а 456 мільйонів. посилаєтесь на дані Державного казначейства, то я вам говорю, ви сказали неправду, не 100 мільйонів, а 456 мільйонів. Якщо хочете правильно – 455 мільйонів 900 тисяч. Що стосується великої приватизації, в чому була проблема і попередніх урядів. В тому, що в законодавстві про приватизацію було 7 різних законів. Ці закони були абсолютно закриті і формували закриті клуби по… за копійки скуплення державних активів. Те, що ми бачимо сьогодні, 456 мільйонів – це цифри відкритих, публічних, конкурентних аукціонів. Такого в Україні ніколи не було. І ми тільки запустили цю систему відповідно до нового законодавства лише в липні цього року. Це перше. Друге. Закон про велику приватизацію вступив в дію тільки в березні цього року. Але якщо ви подивитесь на процес приватизації, то ви зрозумієте, що новий закон передбачає, що ми залучаємо до великої приватизації з гарною репутацію найвідоміших консультантів, радників. І сьогодні по цим всім об'єктам розпочались процедури і радники отримані. Далі, для того, щоб підготувати об'єкт до приватизації, потрібно до 1 року, провести аудити, оцінки і все інше. Крім того – road show для того, щоб залучити якісні інвестиції в державні компанії. Тому – так, на це потрібен час, це не робиться за одну хвилину, а робиться відповідно професійно для того, щоб це було відкрито. Це що стосується приватизації. А тепер що стосується пенсійних виплат. Ну, я ще раз хочу повернутись до того, що ви маєте вчити матеріальну частину. В матеріальній частині написано, що на початок змін пенсійної системи, які були конче необхідні,

140 мільярдів! А тепер далі. Ви не забувайте, що ми просили парламент подивитись на пенсійну реформу для військових, що не було поки що зроблено, і рішенням уряду ми підвищили пенсії військовим. І це означає, що плюс ще 27 мільярдів. От вам 167 мільярдів. А 10 мільярдів, які ми перерозподілили, тому що всі видатки будуть проведені по тим програмам, – це якраз зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Тому що цей дефіцит зберігається і буде зберігатись ще 7 рокам по нашим розрахункам. Тому, колега, я глибоко переконаний в тому, що те, що ми зробили в 17-му році, почали зміни пенсійної системи, – був правильний єдиний шлях. Тому що нас змушували підвищити пенсійний вік до 63 років. Ми цього уникли, ми на це не пішли. Зараз пенсії відповідно до заробітної плати підвищились. У нас є великий прошарок людей, які мали маленьку заробітну плату і невисокі виплати в Пенсійний фонд, там маленька пенсія, от з цією пенсією маленькою треба боротись, її треба збільшувати. Тому перший перерахунок – 1 січня Дякую вам. Від "Народного фронту"

Днями відбувся форум місцевого самоврядування, третій, де обговорювали хід децентралізації і де всі практично учасники визнали цю реформу, як одну із самих найуспішніших. Але піднімалось багато питань. І одне з них, я звертаюсь до вас, Володимир Борисович, з таким. Як ви відноситесь до того, щоб змінити Закон "Про місцеві вибори", де передбачити максимально мажоритарну складову? Адже сьогодні по діючому закону майже третина наших громадян не представлена депутатами в органах місцевого самоврядування. Дякую. Дякую, шановний Микола Трохимович! Я теж хотів би сьогодні привітати всіх з Днем місцевого самоврядування. Цей день набуває нового змісту. Я сам є представником місцевого самоврядування, фактично в місцевому самоврядуванні пропрацював більше 8 років. І хочу сказати, що те що ми з вами зробили за цю каденцію в реформі децентралізації, це заслуговує серйозної поваги, і ми вже маємо перші результати. Тому це не просто вітання, а від мене слова вдячності за повноцінну, широкомасштабну підтримку цієї реформи, яка дала можливість мільйонам українських громадян отримати абсолютно нові можливості. І ми бачимо, там, де об'єднані громади створені, там, де є нові фінансові можливості, зовсім по-іншому відбувається вирішення місцевих проблем. Більше того, формується стратегія розвитку цих територій, що дійсно тішить. Але хочу також і сказати, що, на мій погляд, з 2014 року, коли ми запропонували реформу, ми виконали ті завдання, які стояли перед нами. І перший етап реформи місцевого самоврядування завершено. Я б на форумі презентував другий етап, новий другий етап, який буде тривати 600 днів, і він дасть нам можливість сформувати територіальну основу, щоб всі громади стали сильними. І нам потрібно обов'язково, в тому числі і зміни до Конституції. І я хотів би попросити український парламент, бо попереднє скликання, що б хто не казав, вони не розуміли проблем місцевого самоврядування і не готові були підтримувати децентралізацію, тільки цей парламент зробив рішучі кроки. Тому я просив би, шановні колеги, давайте сформуємо порядок денний, виходячи з продовження реформи місцевого самоврядування і децентралізації, включно із змінами до Конституції, які будуть відповідати абсолютно повністю сучасним вимогам, і проведемо, і закріпимо ці зміни так, щоб ніхто не міг їх зруйнувати. Я щиро розраховую на те, що цей парламент об'єднається і ми зможемо за 600 днів, за рік цього парламенту… …за рік цього парламенту ухвалити необхідні закони для того, щоб реформа була ще більш успішною і незворотною. Дякую всім і ще раз вітаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від групи "Партія "Відродження" Кіссе

За вашим дорученням реалізується процес будівництва дороги Тарутине–Арциз. Ну ми бачимо, що в цьому році завершити цю дорогу неможливо, я вносив пропозицію в бюджет, але вона не пройшла. Дуже прошу дати доручення, щоб у наступному році дорога Тарутине – Арциз – Сарата увійшла в план і була збудована. Друге питання. Ви давали доручення про виготовлення кошторисної документації колії Одеса – Березине – Басаробяска (Молдова) – Рені.

Дякую, шановний Антон Іванович. Перше, по колії, ми працюємо з нашими молдовськими партнерами, там треба спільне ТУ визначити, з точки зору пропускної потреби цієї лінії і її вартості. Тому в принципі це питання опрацьовується. Що стосується доріг, шановні колеги, пам'ятаєте скільки було критики на адресу уряду, що от ви, мов, говорите, що дороги будуть будуватися, а нічого не будуєте. Сьогодні вже ні в кого немає сумніву, що ми почали будувати масштабно дороги в Україні? Думаю, що ні в кого немає. І наступний рік буде ще більш масштабніший, я це абсолютно чітко підкреслюю. Беззаперечно, все в один рік виконати неможливо, але у нас вперше у 18-му році була створена стратегія розвитку українських доріг і їх будівництво. І за п'ять років ми маємо з вами побудувати, об'єднати всі обласні центри між собою: від сходу до заходу, від півночі до півдня, і ми це зробимо обов'язково. Єдине, що на це потрібен час, кошти ми передбачаємо, і дякую парламенту за вчасно ухвалене рішення про формування Державного бюджету на 19-й рік, в якому ці питання враховані. Єдине, що хотів би підкреслити, що ми будемо опрацьовувати і інші дороги, в тому числі і про те, що ви сказали, ми візьмемо це до уваги. в цих коштах, 17 мільярдів місцевих, майже 55 мільярдів – загально на всі дороги, це рекордна цифра за всю історію нашої незалежності, і 17 мільярдів – на місцеві дороги. Нам треба покращувати управління місцевими дорогами і інвестиції в їх розвиток. Тому що не тільки між обласними центрами їздять люди, а і між районними центрами люди їздять, але це вже відповідальність обласних державних адміністрацій. І ми жорстко будемо вимагати від них якісної роботи в наступному році, бо багато хто в принципі не зміг виконати ті завдання, які на них були покладені. Надіюсь в наступному році вони цю ситуацію виправлять. І щодо місцевих виборів, Микола Трохимович задав питання. Задумайтесь над одним питанням, колеги, можливо, це теж потребуватиме врегулювання. В 15-му році були проведені місцеві вибори на підставі нового Закону "Про місцеві вибори", як ви пам'ятаєте. Нам потрібно проаналізувати цей закон, визначити, які там були... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Володимирович. Визначити, які там були помилки в цьому Законі "Про місцеві вибори" і підкоригувати ці помилки, виправити їх для того, щоб у 20-му році ми мали якісне законодавство про місцеві вибори. Тому ми будемо виходити з такою ініціативою і будемо просити вас: створення групи для аналізу і пропозицій щодо удосконалення реформи… системи місцевих виборів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключне запитання від фракцій, а потім запис від народних депутатів, щоб всі орієнтувались. Зараз Шахов від групи "Воля народу" запитання, а потім від депутатів. Сергій Шахов, Політична сила "Наш край". Шановний Володимире Борисовичу! Вже декілька дні проблема з сайтом, який не працює по купівлі квитків. І сьогодні суспільство стурбоване тим, що він не відновить свою роботу – перше. Ситуація така, що на 20 грудня тільки він буде нормально працювати – така заява Міністерства транспорту. Ми не можемо навіть з Луганщини привести 500 дітей на свята в Київ. По-друге, скажіть, будь ласка, Володимире Борисовичу, мільярд гривень не було сплачено заборгованості по заробітних платах шахтарям, йдуть новорічні свята, перед Днем шахтаря не заплатили зарплати, сьогодні зарплати також не сплачені, хто понесе відповідальність за це? І коли буде відсторонений від посади для розслідування міністр енергетики та палива, вугільної промисловості Насалик? Я, поки ви задавали питання по купівлі електронних білетів, я зайшов на сайт. Я не знаю, який ви сайт мали на увазі, але… є електронний білет з, наприклад, я взяв Рубіжне Луганської області до Києва, купе-економ 292 гривні 88 копійок, 166 гривень 20 копійок – плацкарт. але я все рівно подивлюся, щоби там не було... я знаю, що там були технічні збої, начебто на вчора все було виправлено. Дякую. Що стосується, тут є міністр, якраз до якого ви зверталися, я зараз йому дам слово, будь ласка, і потім повернуся по шахтарям.

за 11 місяців цього року у вугледобувній галузі України не зменшили, а збільшили видобуток вугілля практично на 5 відсотків. Що стосується оплати заробітної плати шахтарям, то повинен сказати, уряд в повній мірі, я хочу наголосити, в повній мірі виконав свої зобов'язання щодо оплати ціни різниці вартості по державним підприємствам. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі складає 196 мільйонів, а підготовлена платіжка, починаючи з вівторка, на останню оплату в 320 мільйонів. Я хотів би, щоби ви, шановний народний депутат, розрізняли два платежі: платіж-зобов'язання держави по різниці в ціні так званому штату і оплаті нештату, яка оплачується виключно з реалізації вугілля, і це є відповідальність виключно державних підприємств. Дякую вам. Отже, колеги, зараз запис на запитання від народних депутатів, 20 хвилин, тому кожен, хто має намір взяти участь в обговоренні і задати питання, прошу записатися, будь ласка.

згідно даних Національної антикорупційної прокуратури було затримано двох працівників нашої Державної космічної агенції, які зробили схему і розікрали кошти, направлені на створення національного проекту зв'язку "Либідь". І моє питання полягає в тому, що вже більше року я звертаюся до вас навести порядок в Державній космічній агенції. зараз знаходиться в такому стані, що просто, як гангрена, руйнує всю галузь. І той стиль керівництва, який зараз там є, він не дає нам можливості нормально і ефективно планувати роботу Державної космічної агенції і ефективно використовувати той інтелектуальний промисловий потенціал, який існує у нашої держави. Коли нарешті Кабінет Міністрів наведе порядок в космічній галузі, призначить відповідних… 30 секунд, будь ласка, моральну або юридичну, або іншу відповідальність за наслідки своєї роботи? Тому що та "ліга червоних директорів", вона, окрім розкрадання державних коштів, нічого для нашої держави не зробила, займаючи відповідні посади. Хто може впливати на Кабмін, щоби ці люди продовжували залишатися на своїх посадах? Давайте наведемо порядок нарешті в космічній галузі. Дякую. 10:50:41 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, Андрій Анатолійович, за ваше запитання. Я повністю підтримую, що порядок має бути у всіх сферах і, зокрема, в такій надважливій як космічна галузь. Декілька питань. Перше. Керівники космічної галузі призначаються на підставі публічних конкурсів відповідно до Закону "Про державну службу". І такий конкурс був проведений, і був призначений такий керівник. Це перша позиція. Позиція номер два: що стосується управління. Управління галуззю здійснює Міністерство економічного розвитку і перший віце-прем’єр-міністр це курує. Фактично вони сьогодні займаються тим, щоби допомогти навести лад в цій сфері. І третя позиція: що стосується злочинців. Будь-які злочинці на будь-яких посадах, на будь-яких… в будь-яких сферах, якщо скоїли свій… якщо скоїли злочин, мають нести за це відповідальність. Банально, але правда: бандитам – тюрми. Якщо вони бандити. Дякую. Володимир Борисович, у мене є до вас запитання. Все ж таки хотів особисто вас спитати як Прем’єр-міністра, як людину. Як ви хочете ввійти в історію: як уряд Гройсмана, який за його часів підняли найбільше ціну в історії України за газ – у 7 разів від реальної вартості, збільшили для населення; як уряд, який за його часів збільшився державний борг чи як уряд Гройсмана, який за його часів продають за безцінь державну власність, стратегічні підприємства, в тому числі для олігархів? І я хочу згадати, що якраз і Григоришин, російський олігарх агресора, так, який сьогодні має на меті купити "Центренерго", який… зменшено вартість в рази: в дев'ять, в шість разів "Сумиобленерго" – і все це продається за копійки. В тих областях, де введений зараз воєнний стан, там, де зараз навпаки мали би націоналізовувати і вводити санкції особисті до представників країни-агресора, ви це за копійки продаєте

Я хочу ввійти в історію як людина, яка внесла свій внесок в успіх нашої української держави і не за допомогою мікрофона, а за допомогою реальних справ, які дуже важко даються, дуже важко. І повірте мені, що я за те, щоби все було дешево, навіть безкоштовно, а заробітні плати і пенсії були дуже високі. Але я відрізняюсь від пустословів тим, що я реально розумію ситуацію. Яка в принципі відповідальність від того, хто говорить і не несе жодних наслідків? Та ніякої. А мені потрібно як Прем’єр-міністру забезпечити стабільність у країні, стримувати зростання цін, зробити все для того, щоби економіка зростала, щоби виплачувати пенсії, зарплати, краще, щоб вони зростали. От які завдання стоять сьогодні перед нами: будувати дороги, забезпечити людей безкоштовними ліками, допомагати змінами в медицині і так далі і так далі. В мене купа завдань, як у нашого уряду в цілому. Я більшості депутатів парламенту вдячний, що ми приходимо сюди за підтримкою, і ми її отримуємо в багатьох-багатьох питаннях, тому що це є надзвичайно важливо. Це перше. І друге. Дивіться, будь-яка приватизація будь-чого в країні відповідно до закону, який ухвалив український парламент, росіянам заборонена – раз. Друге: ми нічого ще не продали, а йде аукціон, відкритий, публічний чи не вперше. Не контрольований продаж, а реальний продаж – приходьте, купуйте. Будь ласка, будь-хто може купувати. Третє. Я вважаю, що на державних підприємствах сьогодні панує корупція, відкати, неефективність і розкрадання. І я не хочу цього терпіти. І вам не раджу це прикривати. Тому я вважаю, що є публічність, є відкритість. Якщо у вас є дані, що хтось, хто бере участь у аукціонах, має якесь відношення до росіян – жодного активу на жодну гривню… Жодного активу на гривню навіть не може бути їм продано. Тому давайте не маніпулювати, а говорити реально. А я наголошую на тому, що інвестиції в державну власністю – це нові робочі місця, це заробітна плата, це конкурентність і ефективність, і, врешті-решт, боротьба з корупцією. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Папієва. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Шурмі. на сайті Національної агенції запобігання корупції визначено 10 порушень антикорупційного законодавства листопада і на 7 місці, почесному, там знаходиться в.о. міністра охорони здоров'я Супрун, тут все зрозуміло, я навіть не буду задавати запитання, хай вони розбираються. в мене є запитання наступне. 1 квітня призупиняється дія угоди з Російською Федерацію, що вчора затверджено ще й законом, між Україною. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що там працює 3,5 мільйони громадян України, вони працюють? Там є величезна діаспора з нашими етнічними, культурними, мовними, релігійними цінностями. Як ми будемо дальше захищати наших людей, оскільки цей договір передбачав правовий захист? Це є перше питання. І друге. Ми ж повинні зрозуміти, що там ще й існують проблеми з пенсіями, які ще за часів Радянського Союзу наші люди заробили і по договору ішов… ті пенсії, які зароблені за часів Радянського Союзу, і люди проживають тут, існував взаємозалік. Що ми, як ми будемо дальше захищати тих наших людей? Те, що договір припинено, це зрозуміло. А от реальний захист трьох з половиною мільйонів людей? Дякую. Дякую, Ігор Михайлович, за ваше запитання. Я перше, що хочу сказати. Беззаперечно, уряд виконає будь-яке рішення українського парламенту з точки зору всіх нормативно-правових актів, законодавства і так далі. Але я розумію, що у нас є наші мільйони громадян, які мають бути захищені. Тому є ціла низка різноманітних правових угод, в тому числі консульська конвенція, яка забезпечує дотримання прав і механізми захисту прав громадян. Це перша позиція. І тому це не означає, що ми маємо забути про наших громадян. А ми навпаки маємо дбати про збереження їхніх прав і непорушення їх. Хоча про права і непорушення прав говорити по відношенню до росіян, офіційної влади Кремля неможливо. Сьогодні наші хлопці у в'язницях російських прикуті тільки тому, що вони виконували свій обов'язок і свій державний обов'язок перед нашою державою. Вони просто взяли і кинули у свої в'язниці безпідставно, без жодних якихось підстав і так далі. Я не говорю про те, що вони хотіли їх спочатку вбити взагалі. Тому ми маємо об'єднати весь світ навколо… Ви там не смійтесь, колега народний депутат, напевно, ви з цього смієтесь? Ні-ні, не вас, Ігор Михайлович, ви що? Я просто побачив там посмішки, мене це просто дивує. Я наголошую на тому, що наше завдання сьогодні – захищати кожного, в тому числі і тих, хто сьогодні у в'язницях Кремля. І ми маємо забезпечувати їхні права, і об'єднувати навколо цього весь світ. Тому все будемо робити, щоб наших громадян підтримувати. Що стосується нашої національної культури. Ні-ні, ви все нормально, Ігор Будь ласка, 30 секунд. Що стосується наших культурних центрів, нашої культури і самобутності і захисту її в Росії, це правда, там є величезні загрози, на які треба адекватно реагувати. Хоча я наголошую, що для російської влади закон абсолютно є неписаним, вони, як хочуть, так і поступають в різних випадках.

Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бурбака. 10:59:59 БУРБАК М.Ю. Шановний Володимире Борисовичу, всій країні вже відомі факти незаконного захоплення влади в місті Чернівці фірташевськими запроданцями. Вони пішли далі – вони тепер хочуть заморозити моє рідне місто Чернівці. Було відключено від опалення Буковинський медичний університет, ліміти були. Було відключено від опалення Чернівецький національний університет. Пішли далі – у Хотині відключають адміністративні будівлі. Вони навіть морозять свою міську раду, де вони сидять. Скажіть, будь ласка, я вчора звернувся з трибуни парламенту до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки, тому що такі факти по всій Україні. Вважаю, що це агресія, вважаю, що це диверсія, коли у воєнний стан починають відключати будівлі по всій Україні. Вимагаємо від правоохоронних органів відреагувати, також від національного регулятора, бо він мовчить, і також, щоб була жорстка реакція уряду. Яке ваше ставлення до цих подій? Дякую. Максиме Юрійовичу, я точно можу сказати, що жодних підстав заморожувати людей просто немає. І я це говорю як людина, яка не один провела опалювальний сезон у своєму житті. І не треба прикривати оцю безгосподарність, безвідповідальність на місцях тим, що начебто їм хтось там заважає. Весь сезон запущений, рішення уряду всі прийняті. В процесі опалювального сезону забороняється відключати від теплопостачання і так далі. Воно все прийнято. Що ще треба зробити? Тому я, як сказав у попередній відповіді: ми зробимо у середу комісію, ми звернемося до національного регулятора з проханням, щоб вони на це питання відреагували. І будемо просити депутатів теж взяти в цьому участь, для того щоб об'єктивно, публічно, відкрито забезпечити наведення там порядку. У уряду немає механізму прямого, там, наприклад, якесь прийняти рішення, щоб оце навести… Якби у нас були такі повноваження, повірте, я би це зробив ще дуже давно, бо мені багато чого не подобається в тому, що роблять сьогодні монополісти, в тому числі і державні компанії. Але важелів впливу на це у уряду майже немає, майже немає. Тому і це треба змінювати в тому числі. Дуже дякую. Я повністю підтримую. Людям повинно бути затишно і тепло в своїх оселях. Дякую. Віктор Галасюк, Радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, сьогодні для всього українського суспільства абсолютно очевидна помилковість економічної політики влади. Робите багато, але що це? Латання бюджетних дірок; це бухгалтерія замість стратегії; це підвищення тарифів на газ і стримування заробітних плат під дудку Міжнародного валютного фонду; це набирання нових іноземних кредитів; це те, що не створює українцям мільйонів робочих місць, які потрібні, це не піднімає доходи українцям, це ще більше заганяє країну в залежність. В той же час команда Радикальної партії запропонувала чітку альтернативу – промисловий пакет реформ: індустріальні парки, які дозволять залучити мільярди доларів інвестицій в економіку країни; "Купуй українське, плати українцям", які дозволять дати багатомільярдні замовлення українським заводам, а значить, робочі місця і зарплати українцям; безкоштовне приєднання до інженерних мереж, яке зніме найбільший бар'єр на вхід в українську економіку. Чому ці закони досі не прийняті? Чому ви як уряд… Веде Володимир Борисович, чому ви як уряд не наполягаєте на їх прийнятті з цієї високої трибуни, так, як ви боролися тут за бюджет? Чому? Дякую, Віктор Валерійович. Дивіться, не зовсім, ну, об'єктивно, тому що я наполягаю, ми наполягаємо, наш уряд, на погоджувальних радах про той порядок денний, який необхідний, в тому числі от ви говорите про економічну стабільність і економічне зростання. Бюджет є дуже важливим елементом цієї стабільності. Уявіть собі, щоб ми ввійшли в 19-й рік без бюджету. Це повна розбалансованість, це величезні загрози і виклики, які би ми не могли би долати, тому що немає інструменту подолань. Що стосується економічного зростання. Ну ви очевидно праві в тому, що тільки через економічне зростання можливо досягти сталості в розвитку нашої держави. І тому ми постійно боремось за те, щоби залучати інвестиції, створювати нормальний клімат. І, більше того, пріоритетом наших дій на 2019 рік, одним із пріоритетів, саме є економічне зростання, яке передбачає в тому числі створення якісного бізнес-клімату і проведення нових регуляцій, які дозволять більше залучати інвестицій для розвитку національної економіки. Це позиція номер один. Більше того, ми зробили з вами пакет необхідних економічних законів, яких є 35, в тому числі авторства всіх фракцій, які передбачають полегшення ведення бізнесу і створення нових механізмів для відповідного зростання. Ми підтримуємо в тому числі, що стосується підключення до енергетичних мереж, там треба навести порядок. Без парламенту, без закону це неможливо зробити і це є очевидний факт. Ми підтримуємо ряд інших законів, зокрема Закон про концесії – це серйозне вікно для залучення інвестицій в економіку нашої держави, який потребує в тому числі і вашої підтримки. Тобто, топ-35, яких вже більше 13 законів ухвалені, треба продовжувати і ми повністю як уряд підтримуємо такий порядок денний. Єдине, що процедури самого парламенту вони є такими достатньо складними, і я тут хочу підтримати Голову українського парламенту, який говорить про необхідність проведення реформи парламенту. Це не справа уряду, але я можу просто висловити свою думку як колишній Голова Верховної Ради. Я вважаю, що ця реформа на часі і якби ви… І якби ви могли ще в цій каденції прийняти цю реформу, для того щоби підвищити ефективність роботи українського парламенту, набагато більше можливо було би приймати законів і набагато якісніших. Дуже дякую за ваше запитання. Дякую. Тільки реформа передбачає ускладнення процедур, а не спрощення їх. Дякую вам. Голуб, будь ласка. Дякую за підтримку, пане Прем'єр-міністр. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Шановний Володимир Борисович, мій округ представлений здебільшого сільським населенням. І от практично на кожній зустрічі у себе на окрузі я зіштовхуюсь із проблемою, коли мешканці мого округу, а це здебільшого селяни, як я сказав, в минулому це малозабезпечені працівники, доярки, інші працівниці колгоспу, не мають належного пенсійного забезпечення. Люди дуже стурбовані в зв'язку з майбутнім підвищенням цін на газ щодо пенсійного їхнього забезпечення і взагалі можливості вижити. Тому я хочу ще раз до вас звернутися все ж таки переглянути формули нарахування пенсій для саме сільського населення. Це перше запитання. І друге. Хочу підтвердити слова пана Шахова щодо ситуації, яка склалася на "Укрзалізниці". Нехай вам покажуть кадри, що вчора було на Київському вокзалі. Квитки, наприклад, до мене також мешканці мого виборчого округу звертаються: квитки на західному напрямку купити неможливо. Я думаю, що це певний саботаж, коли перед закінченням року, перед Святим Миколаєм, Днем Святого коли дуже багато людей намагаються поїхати і відвідати своїх рідних, просто не можуть фізично цього зробити. Я вважаю, що це був певний саботаж дій "Укрзалізниці". Якби ми були в якійсь західній країні, за такі речі точно б керівництво "Укрзалізниці" несло б дисциплінарно, а можливо, і кадрову відповідальність. Тому, будь ласка, втрутьтесь в цю ситуацію. І я сподіваюсь, що ця проблема буде вирішена. Дякую за можливість задати запитання. Дякую. По залізниці я вже відповідав. Насправді це неприйнятно. Але я розумію, що… Вони це пояснюють технічним збоєм. Я розумію, що технічний збій може бути і тут немає якихось стовідсоткових захистів. Але я переконаний в тому, що немає жодного прощення, система має працювати достатньо стабільно. Що стосується пенсіонерів. Дивіться, мене теж це дуже турбує. Тому що, як робиться розрахунок? Відповідно до внесків людини в Пенсійний фонд, так і зробили розрахунки. І зрозуміло, що люди сьогодні, селяни, особливо селяни, працювали або за трудодні, або за невеликі, за копійки фактично. І тому в їхніх розрахунках і виявилась така невелика, невелика, мізерна, я би сказав, пенсія. І ми зараз працюємо над цим. Але в чому складність самої пенсійної системи, я сказав про це. Будь-яке підвищення, умовно кажучи на 100 гривень, тягне за собою десятки мільярдів. І притому, що вона зберігається дефіцитною, отут питання тільки в коштах. І повірте мені, що я розумію, наскільки людям важко сьогодні живеться, і я б дуже хотів саме таким людям допомогти. Але я розумію, що є загальний бюджет, і ми не можемо вийти за рамки того, що ми можемо виплатити. 1 березня буде відповідний перерахунок, і ми подивимося все, що зможемо зробити, саме перше – для цієї категорії українських пенсіонерів, я все розумію. Але, з іншого боку, коли є український шахтар, який працював під землею, у надважких умовах, і йому піднялася у два, у два з половиною рази пенсія - це теж є справедливо, тому що він її заробив. Я не говорю, що люди в селі працювали гірше, вони теж виконували свою роботу, але там була інша, несправедлива система, і тому цю справедливість потрібно повертати, але за одну хвилину це зробити неможливо, я говорю про це дуже відповідально. Дякую. два запитання ще надаємо у зв'язку з тим, що було затягування, це Заставний зараз, і потім передає Гулак Купрієнку, і це заключні будуть запитання, колеги. На жаль, ми не встигаємо, не встигаємо, я і так вже виходжу за межі часу на кілька хвилин. Будь ласка, Заставний Роман. Шановні колеги, перш за все, не можу не скористатися такою можливістю і привітати всіх працівників місцевого самоврядування із сьогоднішнім святом. Володимир Борисович, хочу вас особисто привітати з цим святом, оскільки, я вважаю, що це, в першу чергу, і ваше свято, як людини, яка є будівничим місцевого самоврядування, яка укріплює дух місцевим самоврядуванням. Володимир Борисович, хочу привітати і міських голів і подякувати їм за ту роботу, які представляють український парламент і працюють на місцеве самоврядування. Але, Володимир Борисович, хочу і знову ж повернутися до дуже болючої теми - це радгосп "Тернопільський". Більше року працюємо і, на превеликий жаль, кінцевого рішення немає. Дуже прошу вас особисто укріпити в цю віру і місцеве самоврядування, і український парламентаризм,

Подивимося, чим можливо прискорити те, що ви сказали. З вітанням дякую. Я от почав собі задавати питання: скільки у нас тут міських голів в парламенті? Домбровський був до 2002 року мером Вінниці, ні, до 2004-го, мером Вінниці. Сергій, скільки років?

Сергій – Хмельницький. Тобто лобі, лобі, лобі місцевого самоврядування достатньо серйозне. Колеги, я до чого вам це говорю? Ми маємо в 19-му році зробити процес реформи незворотній, в тому числі через зміни до Конституції України.

Засновник і основний акціонер "Нафтогазу" – Кабінет Міністрів. Керує "Нафтогазом" наглядова рада. 14 стаття Статуту "Нафтогазу" каже: "Винагорода посадовим особам виплачується виключно за рішенням наглядової ради". Питання: Коболєв і його поплічники отримали винагороду згідно рішення наглядової ради чи особисте було розпорядження? Друге. Всі тут бравурно доповідали, як Боголюбова і Коломойського арештували 5 мільярдів по всьому світу майно. Ганебно програли суд. Наслідок: більше 40 мільярдів Коломойському повернуть вже народних грошей в добавок до тих 184 мільярдів, які колись вивели. Питання, друге питання: чи буде Кабмін ініціювати стягнення оцих більше 40 мільярдів, які Коломойському повернуть, з тих недолугих посадових осіб, які подали отакий недолуго-дурнуватий позов? Дякую за ваше запитання. Перше: що стосується "Нафтогазу". Дійсно, ці виплати були рішенням… проведені рішенням наглядової ради, а не уряду. І тому, коли ми про це дізнались, ми прийняли певні обмеження, щоб не дати можливості нараховувати такі цифри. Я одразу звернувся на наглядову раду… Дякую. Я звернувся на наглядову раду своїм листом, щоб вони зупинили це рішення, а вони є незалежні відповідно до законодавства.

ви коли сказали 40 мільярдів, я не зрозумів. Значить, суд не програно, суд прийняв відповідне рішення і далі йде апеляційна інстанція. Хочу вам також сказати, що цим питанням опікується сам банк, а не уряд, уряд не приймає там жодних рішень як сторона. Але наголошую на тому, що все, що належить українській державі, українським громадян, якщо буде доведено провину в будь-якому кримінальному проваджені, має бути повернуто державі. Ми за це судимося з усіма, в тому числі з росіянами, по світу… активи яких по світу вже заарештовано, і далі будемо йти для того, щоб захищати інтереси. Взагалі дуже багато судів. Я хочу вам сказати, от я дивуюся від того: "Нафтогаз", державна компанія, подали в суд на уряд України, щоб ми їм повернули 56 мільярдів компенсації між ринковою ціною і тією, що ми понижену встановлюємо. Ну, де здоровий глузд? Де здоровий глузд менеджменту державної компанії? Я їм про це вже сказав, ми будемо захищати інтереси держави і жодних оцих 10-мільярдних, 50-мільярдних збитків ми недопустимо. І я буду все робити для того, щоб об'єднати кращих юристів від імені уряду України для того, щоб захищати інтереси держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте разом, згуртовано подякуємо уряду за участь у нашій роботі, участі в "годині запитань до Уряду". Володимире Борисовичу, дякую вам, дякую всім членам уряду за участь в роботі сесії. Зараз хочу наголосити, що до президії надійшла заява на оголошення перерви, і готові замінити її на виступ від трибуни від двох фракцій: Радикальної партії і "Батьківщини". перерви запрошую до виступу Ляшка Олега Валерійовича. Будь ласка. 11:16:36 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, шановні урядовці, очевидно, ви знаєте про те, що сьогодні величезна проблема для більшості людей – це архікосмічна вартість ліків. Внаслідок завищеної, грабіжницької вартості ліків і медичних препаратів, за статистикою, кожен другий українець відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. опитаних пацієнтів вважають основною проблемою високу вартість ліків. Вартість ліків в Україні у 2, у 3, у 4 рази завищена, ніж у сусідній Угорщині чи Грузії. І влада, уряд нічого не робить для того, щоб зробити доступними ліки для українців, щоб люди мали можливість лікуватися. Саме тому я і моя команда, ми зареєстрували пакет законопроектів під загальною назвою: зробимо ліки дешевшими. Мета – знизити вартість ліків, відновити соціальну справедливість, щоб кожна людина могла полікуватися і щасливо жити. Тому що, Тому що, не дай Бог, хвороба приходить до дому - це велике горе для батьків, для дітей, для рідних, для друзів і для близьких. Ми пропонуємо встановити нульову ставку ПДВ на ліки, обмежити рентабельність і запровадити зовнішнє референтне ціноутворення для того, щоб не наживали космічні мільярди, грабуючи людей. Коли сьогодні переважно пенсіонери, люди приходять в аптеку з низькими доходами як в музей і плачуть отакими сльозами, тому що немає чим заплатити, а значить немає можливості полікуватися. Демонополізація ринку аптек. Сьогодні ці аптеки належать 5-7 людям, які встановлюють по домовленості корупційній корупційній ціни і кожен з власної кишені платить ці несправедливі ціни. Ми пропонуємо розширити перелік програми "Доступних ліків", зокрема ліки від онкології, щоби люди отримували за рахунок державного бюджету. Драконівська кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків. У деяких країнах за продаж фальшивих ліків руки відрубують, а в нас штраф заплатили - і далі продовжують продавати фальшиві ліки. Пожиттєве ув'язнення за те, що наживаються на здоров'ї людей і грабують людей. Відновлення державного контролю за цінами на ліки. Не може бути такого: пачка таблеток таблеток стоїть 5 гривень на заводі, а продають по 150 гривень. Хто платить ці космічні ліки? Ті, хто найменше має грошей. Тому я звертаюся до уряду підтримати наші ініціативи по наведенню порядку у країні, відновленню державного контролю за цінами на ліки, здешевленню ліків. І це дасть можливість мільйонам українців отримати доступні ліки, лікуватися, щасливо жити, дякувати дякувати своїх рідних і близьких. Шановний пане Голово! Шановний Олег Валерійович! Я поділяю вашу стурбованість з точки зору вартості ліків в Україні, і думаю, що ви праві в тому, що відбувається певна монопольна змова для того, щоби штучно завищувати ціни всередині країни на ряд груп препаратів. Однак можу вам сказати, що деякі дії ми в цьому напрямку – на зниження цін – ми зробили. Наприклад, по тим майже 300 найменувань ліків, які ми запустили в програму "Доступні ліки". Ми ж почали по ним референтне ціноутворення, і ціни по ним реально знизились – тільки по цій категорії. Ми будемо розширювати це для того, щоби всіх змусити по референтному ціноутворенню, там деякі є хитрощі, які проти нас використовують. Ми, я думаю, що найближчим часом цю ситуацію зможемо врегулювати. Я так надіюсь на це. Тепер що стосується наступного. Ми закуповуємо по міжнародним прямим контрактам, і там теж є реальна економія: 10, 20, 30, 70 відсотків. Це те, що ми закуповуємо для лікарень України. Є третя проблема. Наявність ліків деякі лікарні просто приховують. Вони начебто у них є, а люди про це не знають. Тому я зобов'язав лікарні вивішувати на сайтах наявність ліків і оновлювати їх щотижнево для доступу для українських громадян. Тепер що стосується законодавства. Ми, дійсно, в уряді подивимося ваші закони, проекти законів, вивчимо їх на предмет того, як вони можуть працювати. Але є одна небезпека, Олег Валерійович. Сьогодні 7 відсотків у нас ПДВ. Ми опустимо зараз на нуль. Мережі торгові ще на 7 відсотків піднімуть свої ціни, і в кінцевому рахунку ніхто нічого не опустить, розумієте? Да. Ні, тобто мова буде йти про те, що ми можемо зробити крок начебто правильний, а вони потім використають його на додаткове збагачення. Тому тут треба спільно попрацювати над тим,

І далі всі вже на цьому питанні варіюють. А невеликі підприємства нічого не можуть зробити, їм конкуренцію, тому що у них немає прямих контрактів і так далі. Тема є правильна, я згоден з тим, що ми маємо бути всі занепокоєні, ми готові конструктивно в цьому питанні працювати спільно з парламентом, розглядаючи ваші ініціативи. Дякую. Дякую вам. Дякую Прем’єр-міністру і міністрам нашого уряду за участь у роботі засідання Верховної Ради України. На цьому "година запитань до Уряду" завершена. Подякуємо уряду, колеги, подякуємо Прем’єр-міністру. Це буде мудро. І, колеги, зараз згідно Регламенту ми маємо 30 хвилин для оголошення запитів. І я запрошую всіх зайти в зал для заслуховування запитів. І запрошую до слова заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд. Шановні народні депутати, ми маємо такі запити, які надійшли від народних депутатів України. Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів для складного оперативного лікування Сайка Антона Вікторовича, 2005 року народження, мешканця селища Новогуйвинське Житомирського району, Житомирської області. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги Григорчук Ірині Олександрівні, мешканці села Березівка-1 Житомирського району, Житомирської області на реабілітацію доньки Віталіни 2012 року народження після оперативного лікування. до Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України щодо необхідності вжиття дієвих заходів для належного проведення для належного проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства України з питань державної служби, Державної служби України з питань праці, Державної аудиторської служби України, Рахункової палати, Служби безпеки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України стосовно необхідності перевірки фактів неефективного використання бюджетних коштів на Державному підприємстві "Комбінат "Салют". Ігоря Шурми до Голови Національного агентства України з питань запобігання корупції, Генерального прокурора України щодо збільшення коштів т.в.о. міністра

щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії в частині забезпечення виконання норм Закону "Про статус депутатів місцевих рад" про дострокове припинення повноважень депутатів місцевих ради у разі припинення громадянства України. до Голови Бродівської районної ради Львівської області, Першого заступника голови Бродівської районної державної адміністрації, Бродівського міського голови щодо приміщень для Бродівської дитячої лікарні. Віктора Бондаря до міністра внутрішніх справ України, Голови Бродівської районної ради Львівської області, Начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо ремонту даху приміщення адміністративної будівлі за адресою: м. Броди, майдан Свободи, 10. до голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Прем'єр-міністра України, міністра інформаційної політики України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо необхідності термінового виділення додаткових коштів з Державного бюджету України у зв'язку з введенням воєнного стану та з метою суттєвого покращення теле- і радіотрансляцій українських державних програм в прикордонних районах Сумської області. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо надання невідкладної комплексної допомоги в проведенні обстеження, забезпеченні ліками та лікуванні. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного проведення ремонту дороги між селами Малоглумчанка - Велика Глумча - Лука. Групи народних депутатів (Кондратюк, Геращенко, Іонової) до Голови Національної поліції України… Групи народних депутатів (Кондратюк, Геращенко, Іонової) до Голови Національної поліції України, Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, голови Київської міської державної адміністрації стосовно розміщення в місті Києві недобросовісної реклами щодо голови політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", народного депутата України Тимошенко Ю.В. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Голови Національної поліції України щодо вжиття невідкладних заходів з припинення протиправних дій, вчинених представниками всеукраїнської громадської організації "Сокіл" у місті Києві 28-29 листопада 2018 року 2018 року у зв'язку з підприємницькою діяльністю ТРЦ "ОУШЕН ПЛАЗА" в місті Києві. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Голови Національної поліції України щодо ходу розслідування хуліганських дій проти прихильників політичної партії "Громадянська позиція" в Одесі 28 листопада 2018 року, вжиття заходів із запобігання аналогічних дій, спрямованих проти політичних діячів України, зокрема у зв'язку з наближенням виборчої кампанії, а також про профілактичні заходи, які розробляються і реалізуються Нацполіцією України у зв'язку з вищезазначеними подіями. Олега Дмитренка до міністра юстиції України щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини відносно справи Редькіної Тамари. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо зниження рівня соціального захисту осіб з обмеженими можливостями. Сергія Лабазюка до Хмельницької обласної ради, Хмельницької міської ради, Хмельницької обласної державної адміністрації щодо будівництва водогону від села Чернелівка Красилівського району до міста Хмельницький. Сергія Лабазюка до Гвардійської об'єднаної територіальної громади Хмельницької області, Хмельницької районної державної адміністрації щодо виділення земельної частки у селі Гвардійське Хмельницького району. Групи народних депутатів (Мацоли, Гереги, Шиньковича) до голови Хмельницької обласної ради, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік на реалізацію проекту "Реконструкція водопровідних мереж по вулицям Пушкіна, Привокзальна, Лесі Українки, Н.С.Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в місті Полонне Полонне та по ділянці Понінківського водопроводу (на території міста Полонне) Хмельницької області. Групи народних депутатів (Мацоли, Гереги, Шиньковича) до голови Хмельницької обласної ради, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на 2019 рік на завершення будівництва дитячого відділення на 60 ліжок з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу Шепетівської центральної районної лікарні. Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів стосовно ситуації, яка склалась на державному підприємстві "Лозівський кінний завод №124" Харківської області. групи народних депутатів (Новинського, Бахтеєвої та інших. Всього 14 депутатів) до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України стосовно припинення організованої владою кампанії з дискредитації канонічної Української Православної Церкви: переслідувань, гонінь, фабрикування справ щодо її архієреїв, священників та віруючих. Сергія Ківалова до міністра культури України щодо надання Одеській обласній філармонії статусу національної. Марії Іонової та Ірини Геращенко до Голови Верховної Ради щодо законності використання дипломатичного паспорту народним депутатом України Семеном Семенченком під час його перебування у Республіці Грузія в грудні 2018 року. Геннадія Ткачука до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації стосовно присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків Смілянському І.Ю. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо необхідності проведення Міністерством соціальної політики України комплексу заходів з метою своєчасного введення в дію у 2019 році механізму монетизації житлових субсидій для населення. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо невиконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" з питання розробки та затвердження Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення)". Дякую.

ІгоряПобера до Голови Державної міграційної служби України щодо надання інформації стосовно Генерального директора ПАТ "Укрпошта". Юрія Мірошниченка до Генеральної прокуратури України щодо скарги громадянина Даниленка О.М. стосовно шахрайських дій

Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури України стосовно необхідності комплексного розгляду звернення колективу Одеської національної наукової бібліотеки для підвищення державних гарантій соціального захисту та вирішення проблеми кадрового забезпечення. стосовно необхідності планування та реалізації інфраструктурних проектів в місті Одеса. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового погашення заборгованості за поставлену вугільну продукцію перед ДП "Первомайськвугілля". Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності надання державної підтримки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру для відновлення матеріально-технічної бази. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо необхідності забезпечення лікування рідкісних (орфанних) захворювань за кошти державних бюджетних програм. ВасиляЯніцького до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, виконуючого обов'язків Голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо необхідності врахування проекту ремонту через річку Горинь поблизу села Ремчиці Сарненського району Рівненської області при формуванні пропозицій щодо виконання поточного середнього ремонту на дорогах Рівненської області у 2019 році. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо реконструкції контрольно-пропускних пунктів "Лужанка", "Ужгород", "Дяково" та "Вілок" Закарпатської області. Івана Балоги до Прем'єр-міністра України щодо будівництва об'їзної дороги навколо міста Берегове Закарпатської області. Павла Різаненка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо необхідності вирішення питання покращення санітарно-екологічного та гідрологічного стану річки Красилівка на території Броварського району Київської області. Ігоря Котвіцького до Міністра з питань тимчасово окупованих територій Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо небезпечного стану атомної енергетики України. Дмитра Колєснікова до Міністра екології та природних ресурсів України щодо державної системи збирання та утилізації відпрацьованих хімічних елементів живлення. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо передбачення коштів у бюджеті міста Києва на 2019 рік стосовно виконання робіт з проектування капітальної реконструкції парку між проспектом Романа Шухевича та вулицею Закревського в Деснянському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, голови Київської міської державної адміністрації щодо здійснення ремонтних робіт спортивного обладнання по вулицям Райдужна 67, Вершигори, 9, Карбишева, 8Б та встановлення спортивного майданчика по вулиці Райдужна, 22 у Дніпровському районі міста Києва. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг комунального значення Білоцерківського, Таращанського, Ставищенського, Сквирського районів Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури та реконструкцію вуличного освітлення в Тетіївському, Ставищенському та Білоцерківському районах Київської області. Геннадія Кривошеї до Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо обвалення даху в місті Вишневому Київської області. Ірини Констанкевич до Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Представника Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області щодо позбавлення можливості перегляду загальнонаціональних та місцевих телевізійних каналів після вимкнення аналогового Ірини Констанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації щодо підтримки фермерських та особистих селянських господарств Волинської області у 2018 році. до Міністра внутрішніх справ України, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України про вчинення протиправних дій працівниками прокуратури та поліції Полтавської області при проведенні перевірок автомобільних газозаправних станцій із зупиненням їх роботи, незаконне втручання у господарську діяльність та спроби вилучення палива. ВолодимираАрешонкова до Прем'єр-міністра України щодо строків оприлюднення інформації органами місцевого самоврядування. ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо загроз системних порушень прав людини, закладених у положеннях Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 649 "Про затвердження Порядку погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду". ОлександраГереги та Андрія Шиньковича до міністра фінансів України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів з Державного бюджету на реалізацію проектів з енергозбереження у селищі міського типу Віньківці Хмельницької області. Олександра Кодоли до голови Чернігівської обласної державної адміністрації, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо розширення відділення амбулаторного гемодіалізу у місті Ніжин Чернігівської області. Віктора Кривенка до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, прокурора Запорізької області щодо зволікання із передачею до суду справи по розслідуванню фактів фіктивних аварій в ПАТ "Запоріжгаз". Юрія Дерев'янка до Голови Національної поліції України, виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про загальну кількість легкових автомобілів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення, та які не були розмитнені у встановленому законодавством порядку. щодо надання інформації про кількість осіб, яким була призначена та надана субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та загальну суму коштів, яка була витрачена з Державного бюджету України на вказані видатки в розрізі кожного року окремо за період з 2016 року по 2018 рік. АндріяЛопушанського та Михайла Довбенка до Прем'єр-міністра України, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо правомірності покладання на ОСББ відповідальності за експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж та газопроводів на фасадах будинків. ТетяниОстрікової до виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації щодо ефективності протидії порушенням митного законодавства. ТетяниОстрікової до виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби України щодо практичного застосування в роботі ДФС України вимог статей 345-351 Митного кодексу України. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації щодо необхідності створення допоміжної базової станції екстреної медичної допомоги на базі діючої Великозозулинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Красилівського району Хмельницької області.

Заслучненського ліцею ім. О. Іщука на вулиці Шкільній, 1 в селі Заслучне Красилівського району Хмельницької області. Василя Гуляєва до міністра фінансів України щодо перерозподілу податку з доходів фізичних осіб, який зараховується до бюджетуТаїровської ОТГ, яка досі не набула повноважень, до районного бюджету Овідіопольського району Одеської області. ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра України, Голови Рубіжанської міської ради, Першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації щодо забезпечення теплопостачанням мешканців міста Рубіжне, помешкання яких залишились без опалення, внаслідок реалізації "Програми децентралізації теплопостачання в місті Рубіжне на 2018 рік". ДмитраДобродомова до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного соціального захисту та перерахунку пенсій державним службовцям. АндріяГальченка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового затвердження порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів. Тетяни Бахтеєвої до Прем'єр-міністра України щодо заробітної плати працівників Міністерства охорони здоров'я. РоманаСеменухи до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної ради щодо проведення заходів з метою забезпечення належного стану автомобільних доріг

ОлегаОсуховського до голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Прем'єр-міністра України, президента Федерації футболу України, міністра освіти і науки України, міністра молоді та спорту України щодо внесення змін правил дитячих змагань. ОлегаОсуховського до глави Адміністрації Президента України, директора Інституту культурології Національної академії Мистецтв України, директора Національного інституту стратегічних досліджень, міністра інформаційної політики України, керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України, старшого наукового співробітника Інституту історії України Національної академії наук України, керівника Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України щодо відзначення державними нагородами українських повстанців - вояків УПА. АндріяЛопушанського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів України щодо необхідності збільшення фінансування державної цільової програми "Цукровий діабет". Групи народних депутатів (Романової, Петренка та інших. Всього 6 депутатів) до Голови Національної поліції України щодо активізації слідчих дій за фактами шахрайства у туристичній сфері. Анни Романової до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язків Голови Державного агентства автомобільних доріг України, міністра інфраструктури України щодо капітального ремонту доріг, по яких проходять важливі туристичні маршрути. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо можливих порушень при нарахуванні об'єму спожитого газу громадянам України. Групи народних депутатів (Рудика, Шахова та інших. Всього 13 депутатів)

до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо можливості ліцензування деяких лікарських препаратів необхідних для лікування рідкісного захворювання,туберозного склерозу. РусланаСольвара до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів з державного та обласного бюджетів на проведення капітального ремонту доріг по вулицях Затишна та Лесі Українки у селищі Березівка Макарівського району Київської області. РусланаСольвара до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо удосконалення принципу нарахування субсидій. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного фінансування закладів охорони здоров'я. ПавлаДзюблика до Прем'єр-міністра України щодо фінансування ремонту автомобільної дороги М-21 на ділянці 154-й кілометр, 178-й кілометр. ОлексіяРябчина до Першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації щодо погашення заборгованості по заробітній платі та дотримання трудових прав працівників "Стрілецького кінного заводу" (Луганська область). Групи народних депутатів (Герасимова,Рябчина та інших; всього 4 депутатів) до голови Донецької обласної державної адміністрації щодо покращення матеріальної бази, підвищення якості освіти і підтримки переміщеної Донбаської національної академії будівництва та архітектури. СергіяАлєксєєва до голови Державної судової адміністрації України щодо організації роботи Державної судової адміністрації України. СергіяАлєксєєва до міністра інфраструктури України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо підвищення безпечних умов дорожнього руху. СергіяВласенка до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо розслідування фактів, які свідчать про вчинення державної зради, інших корупційних злочинів Президентом України Петром Порошенком. ОлександраВілкула до міністра закордонних справ України, виконуючого обов'язки Президента Товариства Червоного Хреста України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційної позиції України відносно Керченської кризи та повернення українських моряків. ОлександраВілкула до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України щодо виконання державних стратегій та програм для підтримки суднобудівної галузі України. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, міністра фінансів України щодо продовження дії програми виплати грошової компенсації учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх сімей. Михайла Головка до голови Державної казначейської ОлександраКірша до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації щодо розгляду скарги харків'ян, які мешкають у селищі Жуковського, на порушення правил встановлення станції мобільного зв'язку на нежитловій будівлі по вулиці Астрономічній, 37-А. Юрія Бублика до міністра соціальної політики України про непрозорий механізм призначення субсидій, недосконалість внесених змін до існуючого порядку їх надання, допущення дискримінаційних проявів щодо окремих громадян через недоступність до соціальних гарантій та державної підтримки. Сергія Лещенка до виконуючого обов'язки директора комунального підприємства "Київміськсвітло" щодо освітлення ділянки вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі міста Києва. Сергія Лещенка до голови Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики щодо рішення про створення зеленої зони вОболонському районі міста Києва. Ольги Богомолець до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо впровадження медичної реформи у Житомирській області та місті Житомирі. Ольги Богомолець до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Українищодо впровадження медичної реформи у Харківській області та місті Харкові. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо термінового проведення капітального ремонту аварійного багатоквартирного будинку №35-Б на вулиці Тургенівській Шевченківського району міста Києва для недопущення катастрофи та втрати мешканцями свого житла. Юрія Левченка до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, які регулюють питання надання громадянам субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в частині забезпечення можливості на їх отримання особам, які проживають у нерозділеному житловому приміщенні, але не мають сімейних чи родинних стосунків та не ведуть спільного господарства.

місяців 18-го року. Оксани Юринець до міністра соціальної політики України щодо отримання відшкодування житлово-комунальних послуг мешканцями виборчого округу №117. Сергія Дунаєва до міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України, голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо недопущення порушення конституційних прав та обов'язків громадян України - мешканців Луганської області під час дії воєнного стану. Ярослава Маркевича до прокурора Харківської області щодо відкриття кримінального провадження. Ярослава Маркевича до Генерального прокурора України щодо неефективного розслідування кримінального провадження. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України щодо своєчасного забезпечення виплати заробітної плати педагогічним та медичним працівникам. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України щодо посилення ефективності державної політики у сфері підтримки інституту сім'ї. Івана Мельничука до начальника Служби

Геннадія Ткачука до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо порушення норм чинного законодавства співробітниками головного управління ДФС в Івано-Франківській області. Андрія Вадатурського до директора державного підприємства "Дослідне господарство "Реконструкція" щодо надання копії договору на розроблення технічної документаціїіз землеустрою ДП "Реконструкція". ІриниСуслової до міністра внутрішніх справ України, міністра соціальної політики України щодо надання інформації про заходи, спрямовані на протидію та запобігання торгівлі людьми у 2017-2018 роках. ІриниСуслової до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України щодо участі жінок-військовослужбовців у миротворчих місіях. Берези до віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо необхідності належним чином врегулювати питання переведення нежилих приміщень у жилі та навпаки. Берези до Прем'єр-міністра України щодо недопущення встановлення посадових окладів військовослужбовців у розмірах, що є меншими розміру мінімальної заробітної плати. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо необхідності врегулювання встановлення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи категорії 1. МаксимаБурбака до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо масштабної провокації з метою зриву поставок газу споживачам в розпал опалювального періоду ТОВ "РГК Трейдинг" та обласними газзбутами.

до Прем'єр-міністра України щодо бездіяльності МОЗ України в частині розробки проектів нормативно-правових актів у сфері води природної мінеральної та порядку визначення води природної мінеральної харчовим продуктом. Ігоря Луценка до міністра закордонних справ України щодо реалізації функції парламентського контролю над поточним станом здійснення державою Україна

та кредитування місцевого бюджету №0712030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим". АндріяРеки до виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо надання інформації про причини незабезпечення замовлень агровиробників маршрутними перевезеннями зернових вантажів

ОксаниКорчинської до Голови Служби безпеки Українищодо заборони українським радіостанціям використання в своїх ефірах пісні російських музичних гуртів, які підтримують анексію українського Криму Російською Федерацією. Оксани Корчинської до міністра оборони України щодо забезпечення поранених, хворих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях в зоні АТО/ООС, належними умовами госпіталізації та відповідним харчуванням у НВМКЦ "ГВКГ". Ми завершили зачитування запитів, але також є низка народних депутатів, які незадоволені відповідями на запити, запити, які були оголошені раніше. У нас залишилося 8 хвилин, і ми можемо зараз розглянути ці претензії народних депутатів. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. Прошу включити мікрофон, від трибуни, Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, шановні колеги, на мій запит щодо нецільового використання коштів міжнародних організацій та міжнародної технічної допомоги Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в рамках реалізації Державної програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. Нагадаю, що дане міністерство було створено в 2016 році з метою формування реалізації державної політики окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях та внутрішньо переміщених осіб тимчасово окупованих територій. Одним з основних завдань цього міністерства є оперативне реагування на існуючі проблеми та на загрози на територіях Донецької і Луганської областей. Саме на цей орган було покладено завдання з реалізації державної політики у сфері відновлення та розбудови миру на постраждалих територіях та реінтеграції тимчасово окупованих територій. В даній відповіді міністерство зазначає, що вони не отримували жодних коштів у рамках реалізації заходів стратегії. Одночасно в рамках цільового фонду багатьох партнерів виділено перші 2 мільйони доларів, а це 60 мільйонів гривень, на відновлення та розбудову миру на Донбасі. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчої ради цільового фонду партнерів, яке відбулося 13 березня 2018 року, і про це зазначено на тому ж самому сайті даного міністерства. В даній відповіді міністерство підтверджує, що відповідно до вищеназваного рішення виділено кошти на відновлення та розбудову миру на Донбасі, однак станом на дату проведення інформації дане міністерство не отримувало кошти в рамках цільових фондів багатьох партнерів. Хотів би нагадати, що для діяльності цього міністерства в бюджеті на 2018 рік закладено 194 мільйони гривень та на керівництво Управління з питань тимчасово окупованих територій – 38 мільйонів. Одночасно міністерство дало формальну відписку про те, що Світовий банк як адміністратор зазначених коштів спільно з даним міністерством започаткував заходи з надання психологічної підтримки населенню східних регіонів України. Скажіть, будь ласка, що це за психологічна допомога за 60 мільйонів Міністерство зобов'язано зазначити виконання програмних заходів в межах виділених коштів. В основу фінансування програми було закладено вирішення проблем відновлення та розбудови миру. Оскільки основними джерелами фінансування є кошти міжнародних фінансових організацій та міжнародно-технічної допомоги, то вкрай важливо ініціювати проведення аналізу та перевірки витрати коштів, виділених для України. Можливі зловживання міністерства в частині нецільового використання коштів викликають занепокоєння. Користуючись 15 статтею Закону України про статус народного депутата, вимагаю надати повну інформацію щодо використання даних коштів міністерством. Дякую. Дякую вам. Ще один депутат, який незадоволений відповіддю на його запит, народний депутат Сергій Лещенко. Я запрошую його до слова. Шановні українці, шановні кияни, я регулярно отримую звернення і намагаюся допомогти всім в Києві, хто потерпає від незаконних забудов, від свавілля чиновників, і, зокрема, цей запит, а це один з багатьох, він стосується реставрації мозаїчного панно на вулиці Богдана Хмельницького. Панно "Українська пісня". Це будинок Фонду державного майна, який не здатен провести реставрацію цього історичного пам'ятника. І я зрештою вже змушений з трибуни парламенту про це говорити. Але це лише один з епізодів, про який я хочу сказати в своєму виступі. Подивіться, на що перетворився Київ. Мій Київ перетворився на майданчик забудови безкінечної, хаотичної і абсолютно злочинної. Тому що ця забудова лягає потім тягарем на десятиліття, а потім і на століття. І вона робить місто Київ непридатним взагалі для проживання, для проїзду, для того, щоб дихати взагалі зрештою чистим повітрям. Подивіться, що відбувається на історичному історичному Подолі. Наприклад, як депутат я супроводжую забудову, яку здійснюють, я переконаний, абсолютно незаконно на перетині вулиць Вознесенський узвіз та вулиці Глибочицької. Це так званий проект "Поділ Град Вінтаж". Коли Товариство сліпих вдумайтесь! – Товариство сліпих передає свою земельну ділянку для побудови 10-секційного багатоповерхового будинку, який вже і так… Там вже і так проїхати неможливо. Там вже і так зараз колапс перманентний, тобто він постійний. А після того, як це побудують, там просто стане все місто Київ. Це робиться зараз, це робиться за потурання місцевої влади, це робиться за потурання міської влади Києва, яка на це закриває очі. А паралельно з цим закривають очі на потреби людей, які не можуть заселитися в будинки, які забудовані вже давним-давно. Я один з прикладів наведу. Це проспект Правди, 80-82.

це, повторюся, коли відбувається незаконна забудова в історичному центрі, то закриваються на це очі. А коли треба зробити мінімальні кроки для того, щоб люди, які 15 років чекають свого житла, могли нарешті заселитися, нічого для цього не робиться. Інший кричущий випадок. Це на місці забудова, на місці Сінного ринку в Києві. Це відомий проект "Ярославів Град", коли прокурорська мафія, яка за часів вже нинішньої влади, влади Порошенка, просто обілетила, як це називається на злочинному жаргоні, фігурантів кримінальних проваджень. А зараз відмивають ці гроші через багатоповерхові забудови. І знову в долі і київська влада, знову в долі "смотрящие" Адміністрації Президента, знову в долі всі нині високопосадові корупціонери. Це абсолютно неприйнятно. Це не повинно бути в сучасній європейській столиці. Як депутат я буду через публічний розголос, через депутатський інструментарій з цим боротися. Але так само я хочу, щоб ви чули, що відбувається зараз у столиці за потуранням влади. Дякую за увагу. на жаль, ми з вами так і не дізнаємося причини їхнього невдоволення відповіддю, яка надійшла на їхню адресу. Зараз відповідно до Регламенту оголошую перерву. Продовження засідання і робота у "Різному" розпочнеться о 12 годині 30 хвилин.

Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні виборці! Борис Козир, 127 виборчий округ, Миколаївщина. Своїм виступом хочу привернути увагу до ситуації довкола Південнобузького мосту міста Миколаєва. Це Південнобузький міст, який в народі називають Варварівським, тому що згідно з'єднує мікрорайон Варварівка з центральною частиною Миколаєва. Хочу зауважити, що цей міст, через який проходить три міжнародних транспортних коридори. Це унікальний розвідний міст, який по праву називають дивом інженерної думки. Світу відомі розвідні мости Великобританії, Голландії, США та інших країн. Україна теж представлена двома розвідними мостами, які, до речі, знаходяться саме в Миколаєві – це Варварівський та Інгульський мости. Але повернемося до проблеми. Варварівськийміст був відкритий в 1964 році, тобто 54 роки тому. За цей час міст намагалися відремонтувати в 2001, 2003 роках, але через брак коштів цього зробити не вдалося. та морегосподарського комплексу призвів до збільшення навантаження на транспортні артерії міста Миколаєва, в тому числі і мости. Згідно статистики сьогодні загальна навантаженість на Варварівський міст становить більше 50 тисяч транспортних одиниць на добу. Звісно, що, при проектуванні, міст не розрахований на такий вантажопотік. Як результат, сьогодні ми маємо дуже плачевну ситуацію. Від постійних перевантажень конструкція мосту зазнала серйозних пошкоджень. Міст аварійний. В минулому році Миколаївська міська рада замовила комплексне спеціальне обстеження мосту, в результаті якого встановлено наступне. Увага! Пункт 1. Технічний стан Південнобузького мосту в місті Миколаєві відповідає стану 5, іншими словами міст непрацездатний. Залишковий ресурс мосту вичерпано. Пункт 2. Відповідно визначеному експлуатаційному стану споруди необхідно вжити такі заходи. Постійний нагляд та контроль за обмеженням руху та навантаження із залученням спеціалізованих організацій. Терміново вирішити питання про реконструкцію споруди або про її закриття. Вжити заходів щодо запобігання аварії. Пункт 3. Міст вимагає проведення невідкладного ремонту. Пункт 4. Допустиме граничне навантаження на споруду становить 20 тон." Але існує ще одна проблема – орієнтовна вартість ремонту сягає більше мільярда гривень. І це абсолютно непосильна сума для міського бюджету міста Миколаєва. Сьогодні Варварівський міст – це бомба уповільненої дії. Зволікання у вирішенні цього питання може мати вкрай негативні наслідки. Тому пропоную спрацювати на упередження. Сьогодні терміново необхідно прийняти відповідальне рішення. Терміново обмежити рух вантажного транспорту через Південнобузький міст, крім спецавтотранспорту. Внести зміни до бюджету на 2019 рік, якими передбачити виділення коштів на ремонт Південнобузького мосту. Прошу мій виступ вважати депутатським запитом до Кабінету Міністрів… Прошу мій виступ вважати депутатським запитом до Кабінету Міністрів України, Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської міської ради. Дякую за увагу. Дякую вам, шановні колеги. Дозвольте продовжити наш лист виступів. І до слова запрошується Оксана Корчинська народний депутат. Дякуємо. 12:36:13

– наша зараз просто основа нашої державності. І, звичайно, всі ми, влада, депутати, Кабінет Міністрів, всі наші міністерства повинні дбати про нас. Я хочу сказати, що у нас вчора відбулася ганебна подія, коли поранений десантник Петро Олексюк це мій поранений, 2 роки тому мені довелося його з-під Докучаєвська вивозити, важке поранення ніг, відсутність стопи, - коли його військова-лікарська комісія, лікар-експерт, примусив, через його батьків, 1,5 тисячі доларів хабара, героя війни, за те, щоб він отримав ту інвалідність, яка йому по закону взагалі не просто повинна надатися, а надається і надалась вже 5 тисячам наших військовослужбовців. Цей лікар, я підозрюю, в цій комісії був непоодинокий. Разом з ним взяли голову МСЕК №1 міста Києва доктора Чернявського. Коли їх СБУ заарештувало, за цей день у них був виторг, всього у цієї комісії МСЕК, 130 тисяч доларів. За одну добу. Блюзнірство полягало в тому, що в пакетиках документів на наших військових, на наших героїв докладалися саме пакетики з сумами грошей, з хабарами від 700 до 4 тисяч доларів. Я зараз звертаюся до всіх МСЕКів України, до всіх військових лікарських комісій. Я вам обіцяю, в цьому залі достатньо народних депутатів, в Кабінеті Міністрів достатньо міністрів, щоб ми добилися з прокурорами, із Службою безпеки, що всі, хто буде зловживати на наших військових, будуть сидіти в тюрмі, ваше місце у в'язниці. Ми не дозволимо вам, як рік тому, коли психіатр, завідуючий Центрального військового госпіталю, взявши 52 тисячі доларів за те, щоб навпаки відмазати військового від служби, потім по судам повернувся на роботу. Цього ми не дозволимо. Ми доб'ємося, що всі, хто зловживають, всі, хто корупціонери на наших військових, повинні бути у в'язницях. Зараз буде суд в Оболонському районі, я прошу депутатів підтримати, поїхати зі мною на суд, щоб добитися, щоб ці негідники були зараз затримані, мінімум, два місяці без права викупу. Це люди, які на святому зловживають, на наших військових, на тих хлопцях, котрі втратили на війні… …на тих хлопцях і дівчатах, які втратили здоров'я, а їх сім'ї втратили своїх членів родини, саме святе. Я прошу допомоги і прошу передати всім людям, що ми повинні контролювати, і це мій виступ як звернення... Дякую. Я прошу оформити виступ народного депутата Козиря і народного депутата пані Корчинської як депутатське звернення до відповідних структур. І до слова запрошується наш шановний колега Владислав Голуб, будь ласка. Передає слово народному депутату Дерев'янко. Прошу вас. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановні колеги, дорогі українці! Дякую Владиславу Голубу за передане мені слово. Сьогодні я хочу привітати всіх наших воїнів із святом захисника Вітчизни, з Днем української армії. Хочу також привітати сьогодні всіх наших громадян України, наших депутатів, депутатів, голів селищних, міських, районних, обласних рад з Днем місцевого самоврядування, який є також сьогодні. Я впевнений, що сильне місцеве самоврядування є основа незалежної України і це є основа демократії в Україні. Дуже прикро, що всі обіцянки, які на минулому тижні давав Президент, не збулися і не здійснилися, не виконані Президентом. Тому що на 23 грудня не будемо мати вибори в об'єднаних територіальних громадах в тих округах, в тих областях, де введено воєнний стан. Тобто ці вибори є заблоковано. На вдалося Президенту заблокувати президентські вибори, але в окупованих на територіях, які ми сьогодні маємо введений воєнний стан, ці вибори є заблоковані. Також сьогодні заблокований дуже важливий законопроект 1793, який ми з вами, шановні колеги, проголосували, який мав би захистити українську армію і під час більше як четвертого року війни, і під час введення воєнного стану від корупціонерів. Я маю на увазі закон, який вводить кримінальну відповідальність за покарання тих людей, які продають українській армії неякісну техніку, боєприпаси, товари, який ми маємо ще до нового року ще один тиждень, використали для того, щоб ухвалили реальні закони, які потрібні для підсилення боєздатності і безпеки України. Перше – це Закон про формування резервної армії, коли чоловіки від 18 до 55 років за місцем свого проживання можуть проходити вишкіл тиждень-два кожен рік. І разом з тим, коли ми формуємо професійну армію за стандартами НАТО давати відсіч будь-якому агресору, будь-якому ворогу. Також я вважаю, що ми маємо запровадити закон, який дає право на захист, право на використання вогнепальної зброї для того, щоб захистити своє життя, здоров'я своєї родини, своє помешкання від можливих злодіїв, які туди лізуть. Я вважаю, що ці важливі закони мають бути зараз основою для того, щоб ми збільшили нашу обороноздатність, для того, щоб ми дали можливість зробити прозорі закупівлі всіх необхідних речей для нашої армії, і точно відновили дію 1793 законопроекту. Дякуємо за увагу. Дякуємо. І далі я запрошую до слова шановного колегу Віктора Галасюка, 6 хвилин йому надається на слово, тому що колеги передали йому право виступу: пан Гулак і пан Кириченко. Будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, чим ближче до виборів, тим більше ви почуєте солодкі обіцянки влади, що знову буде життя "по-новому", знову будуть якісь покращення, а на практиці ми з вами бачимо зовсім інші результати. Тому я закликаю вас не вірити в ці солодкі обіцянки, а дивитися на реальні дії політичних сил, які сьогодні знаходяться у парламенті: що зробили реально, а не що обіцяють. Нещодавно відбувся звітний з'їзд Радикальної партії, на якому Олег Ляшко представив ті реальні результати, які вдалося досягнути команді Радикальної партії всупереч супротиву владі, всупереч тим руйнівним порадам Міжнародного валютного фонду і іншим негативним факторам. Я сьогодні перелічу те, що нам вдалося вигризти в економічній політиці. Перше. Мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Цей історичний закон лише за перший рік дії дозволив не лише зберегти українські ліси, а додатково отримати до бюджету півмільярда гривень, збільшив інвестиції в галузь більш ніж у два рази, збільшив експорт більш ніж на 4 мільярди гривень, причому експорт не сировини, а готової продукції, і це тисячі робочих місць для українців згідною заробітної платнею по всій країні. Друге. Наш Закон металургійний про підвищення мита на вивіз металобрухту. Через цей закон ця важлива сировина залишається в Україні, йде на українські металургійні заводи, через це ми зберегли понад 30 тисяч робочих місць українських металургів по всій країні, понад півтора мільярда доларів США валютної виручки не дали вкрасти в економіку інших країн, це дозволяє стримувати курс гривні. Якщо б цього не було, то страшно казати, який курс сьогодні був би в обмінниках. Третє. Замороження індексації земельного податку для промисловості саме нашою з Олегом Ляшком правкою до Податкового кодексу. Ми захистили українську промисловість від автоматичного підвищення земельного податку на рівень інфляції – це те, що хотів зробити уряд. Цією правкою ми врятували тисячі українських промислових підприємств від банкрутства. Четверте. Зменшення єдиного соціального внеску з 37 відсотків до 22-х, це зниження навантаження на фонд оплати заробітної платні. В результаті були вивільнені десятки мільярдів гривень коштів обігових підприємств, які були спрямовані на підвищення заробітної платні українцям і на модернізацію цих виробництв. П'яте. Збільшення мінімальної заробітної платні вдвічі. Ви згадайте, скільки команда Радикальної партії за це боролася. Нам казали: це нереально, це популізм, цього ніколи не буде. І коли ми, в кінці кінців, переконали уряд, це дозволило понад 4 мільйонам українців отримати збільшення заробітної платні вдвічі, бо вони жили на мінімалку, і це дозволило перерахувати, індексацію зробити п'яти мільйонам пенсіонерам пенсій, оце є надзвичайно важливо. Шосте. Мораторій на перевірки підприємців. Саме за нашою ініціативою був запроваджений цей закон, який дозволив скоротити перевірки підприємців, вдумайтесь, в 6 разів, в 6 разів зменшили регуляторний корупційний тиск на українських підприємців. Сьоме. Масштабна енергомодернізація. Законодавство, яке команда Радикальної партії ініціювала ще в 14-му році, сьогодні вже прийнято парламентом, працює і через нього здійснюється утеплення, заміна вікон, дверей, котлів. Понад 70 тисяч бюджетних установ в Україні – дитячі садочки, університети, школи лікарні, величезна економія коштів платників податків і теплі приміщення, в яких навчаються діти, в яких лікуються люди – це стратегічна ініціатива. Восьме. Стимули для українського газовидобутку. Нашою з Олегом Ляшком поправкою ми зменшили рентну ставку на український газовидобуток більше ніж вдвічі. Це дозволить Україні при правильній, нормальній урядовій політиці, якщо вони її будуть вести, вже за кілька років повністю відмовитися від імпортного газу в Україні і повністю забезпечити потребу населення і промисловості природним газом українського видобутку. Ми створили в парламенті для цього умови, тепер завдання виконавчої гілки влади – виконати це. Дев'яте. Ми домоглися зняття усіх податків з електромобілів: імпортне мито, ПДВ, акцизи. Треба підтримувати інновації, не металобрухт металобрухт підтримувати, який завозять з-за кордону до нас під виглядом "євро блях", а підтримувати сучасні технології, робити їх доступними для населення. Завдяки нашому з Олегом Ляшком закону в чотири рази зросли продажі електромобілів в Україні. Десяте. Валютна лібералізація. Домоглися відміни пенсійного внеску з обміну валюти. Це для всіх людей. Одинадцяте. Розстрочка імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Це безкоштовний 2-річний кредит для всіх, хто модернізує або створює нові виробництва і завозить для цього обладнання. Це дешевші кредити для українських виробників. Ми прийняли закон про Експортно-кредитне агентство. Ми дотиснемо, уряд його створить і українські виробники будуть мати в рази дешевші кредити. Оце є підтримка української промисловості, виробника в створенні робочих місць і підвищення доходів громадян. Голосуйте за реальні справи,

Шановні громадяни України, складне становище, в якому всі живуть громадяни, – це низький рівень життя, низькі соціальні стандарти, медицина, освіта. Все це похідне з того, що державна казна є жертвою жертвою загарбників, корупціонерів, які її розкрадають, які перетворили політику на спосіб заробітчанства. І, звичайно, коли приходять до… політики і політичні сили до влади, вони призначають так званих "смотрящих". В першому своєму вступі сьогодні я розповідав про ситуацію в Києві. "Смотрящий" в Києві – це пан Столар. Я хочу це прізвище озвучити на всю країну, тому ще це людина, яка зараз фактично поставила всіх в в позу залежності, який використовує наданий йому неформально тіньовий мандат для того, щоб управляти і політикою, і виборами в українській столиці. Але про те, що відбувалося, я казав в першому моєму виступі, зараз я кажу про іншу історію, про іншого "смотрящего", який є в українській політиці, який зараз вже перебувають під судовим розслідуванням, які намагаються уникнути кримінальної відповідальності. Це справа Миколи Мартиненка, людини, яка зараз розглядається в суді за двома провадженнями: за справою "Енергоатома", коли його фірма-прокладка, зареєстрована в Панамі, зареєстрована зі швейцарським рахунком, отримувала комісійні, а іншими словами – відкати за контрактами, які заключала держава з чеським заводом "Шкода". На 6 мільйонів доведено епізодів, і зараз ця справа слухається в суді. Другий епізод - це коли його інша фірма, австрійська, фірма "Штоерман" отримувала так само відкати за урановий концентрат, який постачався з Казахстану в Україну. Казахи продавали по 95 доларів за кілограм концентрату, а Україна купувала за 130 у фірмі-посередника. Фірма-посередник нічого не робила, тільки папери перекладала з однієї стопки в іншу стопку – все це, що було зроблено. І потім, як з'ясувало розслідування антикорупційного бюро, підтверджено документами з Австрії, з інших країн, що частина цих грошей, які є відкатами, навіть платилися за піар колишнього Прем’єра Арсенія Яценюка американській лобістській компанії APCO Worldwide. Це те, що зараз є частиною розслідування і що вже на розгляді в українському суді. Але свій виступ я хочу присвятити присвятити іншій афері, яку зараз намагаються провернути, щоб все українське суспільство було свідоме, що насправді відбувається. Отже, Мартиненко розуміє, що він не може спорити з документами, які передані в Швейцарію, тому що швейцарська прокуратура завірила документи, вилучені у швейцарському банку, що це саме його рахунок панамської фірми-прокладки. Для того, щоб уникнути відповідальності, він підробив документи про те, що начебто ця фірма-прокладка належить – вдумайтесь, кому – детективу антикорупційного бюро, не Мартиненку, а детективу НАБУ. Начебто цей детектив отримував величезні, це багатомільйонні відкати на свої рахунки. Це є блюзнірство, це є підлість, якої країна країна не бачила. І всі українські сайти продажні, яких є не один десяток, цю маячню передрукували. Тому, шановні громадяни України, боротьба відбувається за те, щоб грабувати український бюджет, щоб грабувати нас з вами. І тому використовують будь-які маніпулятивні технології, будь-які… 15 секунд, завершуйте, будь ласка. тому що попереду маячать ґрати. Іще раз, ми не можемо допустити того, щоб не використовували швейцарські докази в справі Мартиненка в українському суді, тому що це є пряма його дорога до тюрми. Дякую за увагу. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат Кишкар Павло запрошується до слова. Колеги, я відразу хочу попередити, що ми працюємо рівно до другої години, і останній виступ – це буде народний депутат Острікова, якій передає право слова народний депутат Дерев'янко. Дуже дякую. Павло Кишкар, Народний Рух України. Наша боротьба в бюджетному процесі за збільшення заробітних плат для військовослужбовців якісь має викривлені наслідки. Замість того, щоби дійсно збільшити, наполягати на тому, що військовослужбовець, в тому числі в зоні проведення операції Об'єднаних сил отримував більше, влада дивно ухиляється від цього, натомість ми отримуємо дивне рішення Тимчасової слідчої комісії про розслідування бездіяльності або діяльності попередніх міністрів оборони, яке приймається всупереч всього, що можна, і здорового глузду в тому числі. Я, член діючої тимчасової слідчої комісії, не мав змоги ознайомитися з тим підготовленим попереднім звітом, який вчора був Верховною Радою на ура проголосований з порушенням і норм Регламенту, і норм роботи самої тимчасової слідчої комісії. Які висновки, до чого вони призведуть? Ми ставили чітку мету роботи цієї ТСК це розслідування тієї діяльності, яка була в попередні роки, і унеможливлення будь-яких корупційних проявів діяльності Міністерства оборони в подальшому. Чи було досягнуто цим проміжним звітом хоча б одного із тих поставлених завдань, які ми ставили на початках роботи цієї комісії? Звичайно, що ні. Ми говоримо, що сьогодні розподіл житлових приміщень відбувається в непрозорий спосіб, закупівлі здійснюються за завищеними цінами, а перехід до грошової виплати військовослужбовцям задля того, щоб вони могли самостійно купити і правдиво, бо ця історія дозволяла би людям, які служать на різних посадах в різних, на однакових посадах в різних містах отримувати одну і ту саму суму, бо служба одна і та сама і у Львові, і в Києві, і в Генічеську, і в, я не знаю, будь-де, ближче на сході, має офіцер, наприклад, командир бригади отримувати одну й ту суму для купівлі житла, наприклад, 600 тисяч. Ми говоримо, що зарплати взагалі якось диференціювати потрібно відповідно до того, що ми у війні з Росією. І найбільша заробітна плата в державі має бути у командира бригади, який перебуває в зоні виконання операції Об'єднаних сил. Натомість ми отримуємо будь-які зарплати великих чиновників і в "Укрзалізниці", в інших органах. Чому ми не можемо зробити 14 хоча би тисяч гривень для військовослужбовця-контрактника першого року служби, видається дивним. Натомість ми знаходимо можливості на наповнення президентських фондів. Останнє, що хочеться сказати. Ми маємо подякувати тим військовослужбовцям, які зараз перебувають в зоні виконання… Дякую, пані головуюча. Подякувати їм за їхню ратну службу. Подякувати тим хлопцям, хто завтра прийде на їхнє місце. І подякувати оперативному резерву, які зараз проходять навчання, підготовки і збори. І дай, Боже, нам усім сили і можливості перемогти в цій війні. Слава Україні! Дякуємо за виступ. І, будь ласка, наступний запрошується народний депутат Лінько Дмитро до слова. Просимо вас, шановний колего. Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Вчора вся Україна відзначала День захисника України, День Збройних Сил, з чим вся наша команда Радикальної партії вітає наших військовослужбовців, ветеранів, всіх тих, хто захищав і захищає нашу Україну. Нещодавно було створено Міністерство у справах ветеранів, необхідне міністерство. Але ми розуміємо, що скільки б не створили нових органів державних, посад адміністративних, вони не будуть ефективними, якщо не буде держава виділяти кошти на ефективні програми щодо захисту військовослужбовців, захисту ветеранів. Я ось підготував довідку. 44 законопроекти розроблені в авторстві або співавторстві депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка щодо захисту якраз військовослужбовців. Це протягом всієї нашої роботи за ці роки. Багато з них прийняті. Але велика кількість так і не розглянуті Верховною Радою, на жаль, а вони покликані на вирішення найбільш болючіших проблем наших ветеранів і військовослужбовців. Вчора, зокрема, велика кількість ветеранів прийшла до Міністерства соціальної політики, мітингували через проблему військових переселенців, які були були вимушені покинути свої місця проживання в Криму, на Донбасі і пішли захищати нашу Україну. Вони не можуть сьогодні повернутися на ці території, тому що вони, очевидно, будуть там затримані. Так от, програма щодо житла для цих військовослужбовців у цьому році передбачалось 470 мільйонів гривень, з них виділено 25 мільйонів одиниці змогли отримати реально житло. Так само і по всім іншим ветеранам, які чекають в чергах щодо отримання житла, військовослужбовці, які роками чекають отримання житла. Ці програми сьогодні, на жаль, в Україні не працюють, кошти на це не виділяються. Замість того виділяються мільярди на закупівлю іноземних гелікоптерів, вчора виділили, мільярди на премії чиновникам і на все інше. Для людей, які захищають нашу країну, грошей немає. Президент нещодавно заявив, що якщо в разі буде наземна операція або агресія Російської Федерації, то одразу піднімуть зарплату нашим військовослужбовцям. Зарплату військовослужбовцям потрібно піднімати до агресії, щоб вони були готові її захищати, а не тоді, коли вже будуть російські танки іти по Хрещатику, тоді ми будемо піднімати зарплати

ООС проходити військову службу. Тому ми вимагаємо запровадити стратегію підтримки військовослужбовців, щоб новостворене Міністерство ветеранів мало реальні інструменти, що ж робити, не просто на словах, не просто плани про те, як ми піклуємося про військовослужбовців, а реально кошти на зарплати, на будівництво нового житла, на забезпечення дітей військовослужбовців нормальним харчуванням, нормальною освітою, нормальним… Дякуємо за виступ. І до слова запрошується народна депутатка пані Ганна Гопко. Дорогі українці, сьогодні, 7 грудня, День місцевого самоврядування. Хочеться сказати, що децентралізація – це адміністративна декомунізація України. Фактично звільняючи Україну від тиску тоталітарної пропаганди, ми допомагаємо українцям знову стати вільними і гідними людьми, децентралізація – це ліквідація старої тоталітарної системи управління створеної ще більшовицьким режимом для того, щоб люди ніколи не ставали вільними. Весь розвиток місцевого самоврядування в Україні перші два

вже понад 800 об'єднаних територіальних громад, які покривають майже 30 відсотків території. Проте одна з великих проблем – це нерівномірність процесу децентралізації. Ми маємо ще докласти змін для того, щоб до 2020 року, коли відбудуться вибори місцеві, ми сплатили всі борги і фактично 100 територій України були вже під… покриті спроможними громадами, а також реформувати місцеве самоврядування на рівні районів. Також одне з наших завдань – це як… чи ефективно використовують кошти і відповідальність громад. Для цього ми ухвалили Закон про поіменні голосування в місцевих радах. Також є Закон про відкритість реєстрів і державних фінансів. Це якраз і заклик громадян на місцях контролювати як же ж використовуються їхні кошти. Також ми зверталися до ЦВК для того, щоб не було якогось своєрідного трактування норм законодавства і не було блокування виборів ОТГ. хто пішов на цей смілий крок і створив об'єднані територіальні громади, закликати тих голів обладміністрацій, які гальмують, зокрема як на Закарпатті, чи не приховано воюють проти цієї реформи і зробити так, щоб люди мали можливість до об'єднання. Ще одне важливе питання, що 22 січня виповниться 100 років з дня Акту Злуки, вперше з часів Київської Русі Велика Україна і Галичина об'єдналися в українській державі. Це одна з ключових знаменних дат української революції 1917-1921-х років. І я хотіла б закликати уряд, Президента, всіх, щоб ми 100-річчя Соборності на гідному державному рівні відзначили, тому що це важливо з точки зору пам'яті, це важливо з точки того, що нам потрібно актуалізувати національну єдність і міжнародну суб'єктність України. 100 років Соборності України має стати загальнодержавним святом із запрошенням глав держав, іноземних урядів, особливо Країн Балтії, Грузії, Фінляндії, з домінуванням цієї теми в мас-медіа. Тому треба належно вже готуватися. Давайте подивимося, як Естонія, Латвія, Литва, Польща, Грузія відзначили 100-річчя незалежності. Тому я закликаю уряд і Президента 22 січня провести на гідному рівні, а не так, як було 100 років незалежності. Слава Україні! Дякуємо. Погоджуємося з актуальністю висловлених вами тез, шановна пані Ганна. І запрошуємо до слова нашого колегу Михайла Папієва. Просимо вам, колего. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Знову ми маємо п'ятницю, пустий зал Верховної Ради України і здавалося би, що можна сьогодні говорити про народних депутатів України, про дисципліну у фракціях. фракція Радикальної партії сьогодні практично у повному складі, з чим я їх вітаю. І хотілося б, щоби інші фракції, не тільки "Опозиційний блок", теж були в повному складі. Але ж, давайте ми подивимось на цю проблему з іншого боку. Шановні колеги, а чи не здається вам, що в умовах парламентсько-президентської республіки сьогодні взагалі-то авторитет Верховної Ради України знаходиться на такому рівні, що немає якогось стимулу у народних депутатів України приходити до залу Верховної Ради України і проводити тут дискусію, піднімати питання і нагальні потреби, які сьогодні стосуються людей, тарифів, заробітних плат, пенсій? Тобто давайте ми подивимось на це питання більш широко. І чи не довела сьогодні Президія Верховної Ради України, Голова Верховної Ради України нашу Верховну Раду і статус народного депутата України до такого рівня? Давайте проаналізуємо ту коаліційну угоду, яка складена була ще в 2014 році і пройдемося по пунктах. Які пукти виконані? Де Закон України про спеціальні та тимчасові слідчі комісії? Де багато інших законів України? І взагалі, які питання на сьогодні виконує і вирішує Верховна Рада України, крім "одобрям-законів" типу Державного бюджету України, який сьогодні має абсолютно антисоціальний характер? Питання і проблеми зараз ціни на газ для населення. Внесено вже народними депутатами України, керівниками практично всіх фракцій постанову про те, щоби визнати Постанову 867 Кабінету Міністрів України таку, яку треба відміняти. Не може сьогодні бути ціна на газ вісім з половиною тисяч гривень, вона має бути мінімум вдвічі меншою. Куди йдуть сьогодні ці гроші? Прибуток "Нафтогазу" минулого року складав 40 мільярдів гривень, наступного року складе 90 мільярдів гривень. Питання: за рахунок кого? За рахунок наших За рахунок наших громадян, яким недоплачують пенсії, недоплачують заробітні плати і з яких сьогодні деруть три шкіри. Для того, щоби комусь гарно, красиво жилось і щоб хтось перераховував мамі свою премію мільйонами доларів. Але ж питання в мене інше. Я сьогодні послухав "годину запитань до Уряду". Який уряд, так і живе країна. Назвіть мені хоча б одне питання, на яке вони дали відповідь. Назвіть. Хоча б питання по ціні на газ. По Супрун, яка дана відповідь? Ніякої. Саме тому я дуже хотів би, щоби в нас пройшла тут дискусія в залі, щоб ми взагалі поговорили про статус народних депутатів України і взагалі про місце Верховної Ради України в системі… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд. Дякую за виступ. І запрошується до слова народний депутат Ємець Леонід. Просимо, будь ласка. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні українські громадяни! Я також від імені вас і Верховної Ради є представником українського парламенту в Парламентській Асамблеї Ради Європи. І буквально нещодавно, під час засідання міграційного комітету, мав можливість поспілкуватись зі своїми колегами з парламентів інших країн щодо ситуації в Азові, щодо ситуації з воєнним станом в нашій країні. Ми почали збір підписів для того, щоб питання про російську агресію і ситуацію в Азові стало питанням дебатів наступної сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи. І, ви знаєте, є одне питання, яке наші міжнародні партнери задають нам як представникам України: як таке можливо, що під час введення воєнного стану у вас продовжує діяти безвізовий режим з країною-агресором? Як таке можливо, що воєнний стан і війна з Росією є, а їхні громадяни мають можливість безконтрольно переміщатися через український кордон? Як таке можливо, що Україна не контролює російських громадян, їх мету перебування у нас в країні, строки їх перебування, не контролює їх плани по перебуванню і це в той час, коли у нас офіційно діє воєнний стан? Ви розумієте, що це питання не лише дипломатії, тому що це питання є абсолютно логічним. Візовий режим з Росією – це є питання нашої національної безпеки і оборони. Візовий режим в часи війни – це є питання, яке має бути апріорі вирішено. Візовий режим в момент, коли офіційно діє воєнний стан, це мало б стати першочерговим питанням, яке має вирішити українська влада. Український парламент не має повноважень вводити або скасовувати візовий, або безвізовий режим з будь-якою країною, це питання виконавчої гілки влади. Але український парламент має про це питання постійно наголошувати. сьогодні я з цієї високої трибуни як представник нашої фракції, як представник дипломатичного корпусу, який постійно знаходиться в діалозі з міжнародними нашими партнерами, вимагаю від української влади скасування безвізового режиму з країною-агресором і запровадження віз із Росією. І це питання є першочерговим питанням національної безпеки, питанням національної оборони. Дякую. Дякую. До слова запрошується народний депутат Ігор Мосійчук. Будь ласка, пане Ігоре. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Віра, мова, армія – це речі, які є фундаментом української державності, які не можуть бути предметом політичної дискусії чи політичного піару. Десятий день в країні діє воєнний стан. Може, хтось із українських громадян, українців, колег, присутніх в залі, помітив якийсь інструментарій, який Президент Головнокомандуючий Петро Порошенко задіяв для того, щоб захистити країну від зовнішньої агресії в рамках воєнного стану? Ні. І це підтверджує абсолютну правильність слів нашого лідера Олега Ляшка, що воєнний стан Петру Порошенку був потрібен виключно для одного – для захисту своєї президентської посади, для того, щоб відтермінувати вибори 31 березня. Що натомість відбувається? З усіх "помийок", підконтрольних Адміністрації Президента: сайтів, каналів – поливається брудом Олег Ляшко і наша команда Радикальної партії. Розвішуються ярлики, чіпляються різні прізвиська і тому подібне. А все чому? Тому що Президент Порошенко бачить в Олегу Ляшку єдину альтернативу собі і найбільше боїться його на президентських виборах. І це демонструють останні рейтинги президентські. А чому боїться? Тому що політика Порошенка – це політика знищення української промисловості. А політика Ляшка – це відродження української промисловості, сільського господарства. Тому що політика Порошенка – це зовнішня залежність України. А політика Ляшка – це самостійна, соборна українська держава, незалежна ні від Вашингтону, ні від Москви, ні від Брюсселю. Тому що політика Порошенка – це продаж української землі. А політика Ляшка – це заможній український селянин, фермер. Тому що політика Порошенка – це 10 мільйонів українців викинутих за кордон. А політика Ляшка – це повернення українців, це робота в Україні, достойна заробітна плата і достаток в кожній українській родині. Саме тому 31 березня українці будуть робити вибір: або поганий Президент Порошенко, або Олег Ляшко, який наведе порядок в країні, дасть українцям роботу і гідну заробітну плату. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат Семенуха, прошу вас. 13:13:36 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча, шановні українці! Мета сьогодні мого виступу – це привернути увагу всієї країни до тієї страшної проблеми, яка сьогодні сталася з тисячами малих підприємців у місті Харкові, у торгівельному центрі ринку "Барабашово", де коли фактично людям сьогодні перешкоджають здійснювати підприємницьку діяльність, чиняться свавілля з боку правоохоронних органів, коли у людей банально відбирають їхню власність. Сьогодні ринок "Барабашово" – це близько 100 тисяч покупців щодня, 18 тисяч торгівельних місць і більше 50 тисяч малих підприємців, кожний зі штатом найманим працівником. Ринок, який працює в Харкові з 95-го року. І проблема сьогодні номер один, джерело проблеми – це легалізація земель цього ринку. У 90-х роках цей ринок став порятунком для чималої кількості харків'ян, коли фактично зупинялися, закривалися заводи, на багатьох великих підприємствах ще за Радянського Союзу не виплачували заробітні плати, і тоді ринки, зокрема і ринок "Барабашово" став, напевно, напевно, одним з небагатьох майданчиків порятунку для того, щоб люди виживали і заробляли собі заробітну плату. Протягом всього цього періоду підприємці будували за власні гроші будівельні майданчики – це сьогодні їхня власність. А якраз з причини невизначеного юридичного статусу і досі по факту їм не належить, і ця ситуація триває уже друге десятиліття. За 20 років змінилося безліч компаній-посередників, які обіцяли підприємцям видати правоустановчі документи, але по факту їх оббирали. Земля у свою чергу розподілялася між основною керуючого компанією та міською владою. Результат: підприємці поставлені в умови, коли вони мають користуватися послугами фірм-посередників, які діють у площині беззаконня, вимагають хабарі за продовження договорів-оренди, а передплати вимагають на кілька років вперед, аж до 2021 року, і до тих, хто відмовляється, застосовується сила, забирають приміщення і товари. Ці люди сьогодні знову, їхні представники, приїхали до Верховної Ради, вже декілька разів будучі тут, бо вони не можуть знайти сьогодні правди в місті Харкові ані в правоохоронних органах, ані в міській раді. Вони сьогодні прийшли вчергове звернутися до нас, народних депутатів України для того, щоб ми побачили той рівень проблеми і змогли їм допомогти. Бо держава має захистити тих, хто створює ВВП, підтримка підприємців – це запорука нових робочих місць і збереження власності. Тому проблема ринку "Барабашово", колеги, має бути вирішена невідкладно, земля має бути оформлена, а торгівля легалізована. Міська влада Харкова зобов'язана знайти спосіб узаконити власність, побудовану підприємцями за власний кошт, і надати їм можливість працювати легально, а не в тіні. Тим більше, сам сьогодні бізнес говорить про те, що вони готові працювати "в білу", сплачувати податки в місту Харків, в громаду Харкова і вони зобов'язані надати право їм це робити. Також звертаюся з цієї трибуни до Арсена Авакова міністра внутрішніх справ негайно відреагувати на численну низку тих кримінальних проваджень, які сьогодні, на жаль, блокує і гальмує Харківське обласне управління Національної поліції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний колего. І до слова запрошується народна депутатка пані Валерія Заружко, прошу вас. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, сьогодні рівно рік, як я у Верховній Раді. Я пишаюся тим, що весь цей рік я пропрацювала в команді, залізній команді Радикальної партії Олега Ляшка. Бо фракція Радикальної партії є не тільки взірцем дисципліни, але і є взірцем послідовної державницької позиції, яку ми кожного дня демонструємо в питаннях оброни та безпеки, економічного зростання. промисловий пакет реформ, інноваційний пакет реформ, націлений на підтримку вітчизняного виробника, основою якого є законопроект "Купуй українське, плати українцям", основою якого є стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу через зниження налогового тиску та здешевлення кредитів, основною якого є створення індустріальних парків, створення Експортно-кредитної агенції для ефективного просування українських товарів по всьому світу. Ми демонструємо державницьку позицію в питаннях охорони здоров'я. Ми запропонували програму "Доступні ліки". І цього року в бюджеті 2019-го ми добилися збільшення цієї програми до 2 мільярдів гривень та розширення переліку ліків, які зможуть отримувати українці за цією програмою, зокрема ми додали туди ліки від онкології. Але головною метою нашої команди є відновлення справедливості та покращання рівня життя для кожного громадянина України. Саме тому ми боремося за підвищення зарплат на пенсій, а зниження тарифів, які необґрунтовано сьогодні підняла влада, зокрема зниження тарифів на газ. Ми боремося за доступне медичне обслуговування та якісні ліки. Ми боремося за сучасну, якісну та доступну освіту для маленьких українців. Я пишаюся тим, що наша команда працює на результат. Завдяки нашій боротьбі українські металурги мають сьогодні доступну сировину. Ми вивели погашення заборгованості по заробітній платі перед українськими шахтарями, зокрема працівниками Державного підприємства "Селидіввугілля". Ми добилися того, що важкохворі українці, родичі яких більше 2 місяців пікетували МОЗ, нарешті отримали можливість реалізувати своє право на лікування за кордоном за бюджетний кошт та багато іншого. Ми багато зробили і ще дуже багато зробимо. А сьогодні я хочу подякувати мільйонам українців, які підтримують нас та вірять в нас. І хочу запевнити вас, що разом ми змінимо країну на краще. Голосуйте за Олега Ляшка та його команду! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до слова запрошується Віктор Кривенко. Він матиме 6 хвилин, тому що йому передають право виступу його колеги пані Гопко Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, сьогодні ми бачили "годину запитань до Уряду". На жаль, знову ніяких відповідей від Прем’єр-міністра. На жаль, я не зміг записатися і мати можливість в очі запитати. Але я перед цим мав можливість запитувати. Я запитував, як у тому році мільярд двісті отримала одна велика агрокомпанія дотацій, а інші не отримали. І просив, щоб він проконтролював, щоб цього не було в цьому, 18-му році. Це було ще шість місяців тому. Який наслідок? 800 мільйонів гривень отримує та сама компанія, а малі знову нічого не отримують. І навіть по малим компаніям гроші не використані, бо з малих нічого не візьмеш, не візьмеш ніякого хабара з тих, хто бере 3 мільйони, 5, 10 мільйонів, а з великими з одним легко можна домовитись. Ми бачимо ганебну ситуацію, коли вона вже переходить просто межі пристойності. Вся країна завішана у воєнний час білбордами "Уряд Гройсмана". Це не уряд України, це уряд Гройсмана? Завжди в нормальних країнах називають уряд ім'ям Прем’єр-міністра після відставки уряду, а не під час його дій. І саме цинічне, що за бюджетні гроші ця соціальна реклама розвішується. Там реформа медицини, там дороги, тобто це не парламент обрав цей уряд, дав доручення працювати, це не парламент затвердив бюджет з видатками на дороги і на медицину, і на всі решту проектів. Ні, по всій Україні у нас чомусь висить "Уряд Гройсмана". Ніхто не планує зупинити приватизацію під час воєнного стану. Який чесний міжнародний інвестор прийде на конкурс в такій ситуації? Та вони просто по своїх внутрішніх процедурах не можуть дозволити собі прийти і щось купувати в країні, коли такі речі відбуваються. Яка ціна може бути? Я вимагаю від Кабінету Міністрів, від Прем’єр-міністра зупинити приватизацію на момент дії воєнного стану, навіть у частині наших територій. "Центренерго" оцінили: стартова ціна 6 мільярдів гривень. Потім буде аукціон, вона підніметься. Всі розуміють, як вони говорять, що це справді недооцінено. По оцінках експертів, ціна 40 мільярдів Я вимагаю зупинити приватизацію "Центренерго", тому що якщо це не буде зупинено, це буде означати, що воєнним станом хоче прикритися уряд для продажу. І це можуть купити виключно або українські непрозорі структури, або структури з російським корінням, з російськими капіталами. Вчорашня ситуація, вона мене просто… ви знаєте, уже я думав, що ми вже досягли дна в морально-етичних питаннях до уряду, але знову там знизу постукали: випадково голові ДФС Продану не вистачило браслета. Народний Рух України – бідна партія, в нас нема держфінансування, але ми якось назбираємо, якщо треба допомогти уряду, на те, щоб вистачало браслетів. Ми значно збільшили фінансування МВС і у нас не вистачає браслетів. Ми розуміємо, що це загроза національній безпеці – така зневіра в державі від українців. Вони дивляться на владу і їм мутить, їм всередині розриває від того, що як же ж вам не соромно так брехати. Як же ви можете ось так нас дебілами вважати і розповідати нам, що ми справді можемо в це повірити. Я… Ми не суд, суд визначить, винен пан Продан, не винен. На нашу думку величезні запитання. Контрабанда лісу, яка саме координується правоохоронними органами і ДФС. Ми бачимо ситуацію і по ПДВ. Ми бачимо ситуацію по великій частині проблем і фактично вони створили ситуацію з "євробляхами". Якби митниця не закривала очі, цієї ситуації б не було, от. І тому, коли Прем’єр-міністр після відставки попереднього, після арешту попереднього керівника податкової фактично очолив ДФС, податкову і митницю, ви бачили як, коли міністр фінансів Данилюк намагався ввійти в якийсь конфлікт, намагався запровадити реформу ДФС, як уряд одразу почав собі підпорядковувати, навіть постанову прийняли, але потім наші західні партнери сказали, що ви з глузду з'їхали, напряму з уряду керувати фіскальною службою? А вони не обіцяли так само перед цим, що вони ліквідують податкову міліцію, мені говорили там сьогодні: "Не виступай, тому що зараз почнеться і по тобі, і по всій партії, і по оточенню кримінальні справи заводить". Нічого, Народний Рух України і не таке пережив. І ми точно знаємо, що робити з владою. Ми точно знаємо, куди країну вести, як в економіці навести порядок. І у нас це не просто гасла, що через рік будуть по 500 євро зарплати, у нас конкретні галузі, конкретні кроки. Ми знаємо як у війні перемогти, як людям зброю роздати, з якими обмеженнями, що таке батальйон територіальної оборони, що таке високоточна зброя, що таке високоточне цілеполягання, що таке міжнародні альянси, і які нам потрібно дії проводити на лінії зіткнення, і як нам треба укріплювати економіку, щоб люди хотіли жити в Україні. Як зі Східної Німеччини через паркан перелазили в Західну Німеччину, тому що там була свобода, там була правда, там була, там було життя. От у нас так само має бути життя і в підприємницькій сфері, і в культурницькій сфері. Ми знаємо, як зберегти Україну. Що для людей Україна? Це просто територія, де гарно годують, гарно кізяки вичищають і немає мух? Так таку територію можна знайти будь-де, де завгодно таку територію можна знайти. Україна для нас – це наша історія, це наша культура, це наше відчуття і бажання бути українцями. І тому ми вже підтримуємо і будемо збільшувати фінансування і культури, і театру, і пісні, і виховання патріотично, і всього…

Ви знаєте, що Україна воює з Росією на військовому, на економічному, на геополітичному, на духовному, на змістовно-сенсовному фронтах і на всіх цих фронтах у нас є відповідь як перемагати. Чергова відповідь, чергова перемога має бути 15 грудня. Молимося, віримо, Україна переможе! Слава Україні! Дякую. І, будь ласка, до слова запрошується наш шановний колега Михайло Бондар. Все ж таки прошу всіх дотримуватися Регламенту. Щоб всі, хто є в нашому листі на виступи, мали право слова. Дуже дякую. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ, Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина. Я хочу також привітати побратимів з вчорашнім Днем Збройних Сил України. Подякувати їм за їхню нелегку працю, за жертовність. І також хочу привітати органи місцевого самоврядування з їхнім сьогоднішнім днем. Якраз по цій тематиці хочу сьогодні виступити. Дуже багато, дійсно, робиться у мене на окрузі на 119-му. Дуже багато пишеться кошторисної документації, дуже багатовідремонтовується шкіл, садків, народних домів, дуже багато в тому плані зроблено роботи. І я дуже вдячний колегам, що вчора, наприклад, проголосували про перехідні кошти по соцеконому. Це якраз дасть можливість врегулювати ті питання цього будівництва, яке там, наприклад, незавершене. Але хочу звернутися також до Мінрегіонбуду та Мінфіну врегулювати питання з коштами по Державному фонду регіонального розвитку, тому що теж дуже багато робіт проведено, але в зв'язку з тим, що проводячи тендера, напевно, що система ProZorro не до кінця є гарно відрегульована, заявляються ті компанії, які швидше всього навіть і не планують будувати, а десь у подальшому хочуть на субпідряд запрошувати інших і на цьому відповідно заробити. Тому, коли вони не проходять по тендеру, коли вони не виграють відповідний об'єкт, вони подають свої претензії в Антимонопольний комітет, і тому початок будівництва на таких об'єктах затягується. Тому відповідно 2-3 рази проводяться тендера, 2-3 рази проходять різні прозорі оці якраз всі заходи і не вспівають вчасно розпочати будівництво. Тому в останній раз, коли я був на окрузі, до мене зверталися керівники органів місцевого самоврядування, щоб так, як і соцеконом, Державний фонд регіонального розвитку також перехідними. Я навіть наведу вам приклади по Буському району: розпочаті роботи, наприклад, в Красному (це лікарня) або в самому Буську (це є великий басейн на реконструкції). І якщо ці кошти не будуть перехідними, просто не вдасться завершити це будівництво. Тому ще раз звертаюся до Мінрегіонбуду і до Мінфіну, щоб, ще є тиждень часу, внести такий законопроект і проголосувати… до наших колег, щоб ми за нього проголосували. Дякую. Вам дякую, шановний колего. І до слова запрошується Ігор Шурма. Пане Ігоре, просимо вас показати спортивну високу підготовку. Дякуємо. Будь ласка. Хочу вам розповісти сьогодні одну історію, яка стосується бездушності і безкарності. Ви знаєте, ми всі народжуємося для того, щоб померти. Це є жорстка правда, але вона є правда. Люди часом можуть померти самі, часом через збіг обставин. Але дуже тяжко дивитись на ті речі, коли люди помирають через бездушність, знаєте, таку черствість. Я вам наведу один приклад, тому що емоції, напевне, зашкалюють. До цілого ряду народних депутатів звернувся один житель Дрогобицького району Львівської області, різні депутати займалися цією проблемою, стосовно однієї невиліковної хвороби. Він був студентом Івано-Франківського медичного університету, медик хотів стати медиком, він важко захворів, почав лікуватися, тяжко лікувався в різних закладах: нейрохірургії у Львові, Інституті Громашевського в Києві, в військовому госпіталі в Києві. Він був тяжкий. І не виключено, що Господь би його і так, і так забрав до себе. Але кожен з нас повинен був зробити те, що міг. Вони найшли фахівців, які можуть їх пролікувати в Берліні. ми почали звертатися. В першу чергу до кого ми звернулися – до Міністерства охорони здоров'я з простим проханням: "Просимо розглянути можливість організації цієї допомоги з вашого боку, з боку міністерства". Пані Супрун відповіла дуже гарно, що вона шанує нашу зацікавленість і так далі, вони вдячні за стурбованість по даному питанню. З огляду на те, що національний госпіталь, там, де він останні місяці лікувався, належить, знаходиться в підпорядкуванні Міноборони, "надсилаємо ваше звернення за належністю для подальшого розвитку там, і вас буде проінформовано". Не шукають людину, не шукають можливість включення її в черговість використання коштів для лікування за кордоном, а в Міноборони. А Міноборони ще краще відповідає. Міноборони відповідає. Паперів більше, ніж толку. "Повідомляємо, що такий-то громадянин згідно законодавства України не має права безоплатного користування закладами охорони здоров'я у Міністерстві оборони. Він перебував на стацлікуванні на договірних умовах." Це де написано, що людина не має права на охорону здоров'я? Це де написано, що вони мають право надавати платні послуги? А остання довідка звучить: "Дякую. Перепрошую, але, на жаль, хлопчик помер". Я звертаюся до Гройсмана, Прем'єр-міністра України. Ви сьогодні вжили хорошу фразу: "Я їм вжарю" (стосується "Нафтогазу"). Я вас прошу, "вжарте" Міноборони, "вжарте" Міністерство охорони здоров'я за черствість і бездушність, і за їхню відповідальність за смерть цієї дитини. Дякую. Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Іван Спориш. Йому передає право слова його колега народний депутат Шверк. Будь ласка. 13:33:54 СПОРИШ І.Д. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, які залишилися в залі! Звичайно, не буде зайвим сьогодні ще раз і ще раз привітати наші Збройні Сили України. І не буде зайвим сьогодні привітати з Днем наше самоврядування. Ви знаєте, мені як народному депутату від п'яти районів на Вінниччині дуже приємно, що все-таки вони мене висунули народним депутатом і ви повинні їм слугувати. І вони повинні слугувати своїм людям, повинні, наше самоврядування, робити все, щоб у селах жилося людям краще. Особливо дуже б хотілося, щоб місцеве самоврядування працювало разом із місцевими фермерами сільськогосподарськими. Чому? Тому що вони одне одного добавляють. І ми знаємо прекрасно, що сьогодні ціни на вирощену сільськогосподарську продукцію у фермерів досить низькі. Сьогодні фермери не можуть здати цю продукцію. Я не говорю за великі холдинги, я сьогодні говорю за малі фермерські господарства, які працюють в селі, за простих фермерів, Кабінет Міністрів, Міністерство економіки повинні все зробити, щоб все-таки можна було цю продукцію якнайшвидше і по вищих цінах здати фермеру. Я хотів дуже ще сьогодні звернутися з цієї трибуни, адже ми ввійшли в зиму і прийде весна. І прийде весна і ці дороги, які відремонтовані, на жаль, на жаль, "Укравтодором", вони можуть просто знову ж таки разом зі снігом зійти. І я думаю, я хочу сьогодні сказати знову ж таки, я неодноразово виступав з цієї трибуни і ще раз звертаюся до "Укравтодору". Прийде весна, дорога на Вінниччині Томашпільського району Вапнярка–Високе–Крижопіль, там траса, яка йде до Одеси, до Кишинева. Я скажу, ці молдовани вже вертаються з цієї дороги, вони не хочуть нею їздити, хоч це дорога республіканського значення. Я вас прошу, введіть її в план капітального будівництва. Введіть, тому що скоро ми, я розумію прекрасно, дороги, які ідуть між обласними центрами, вони ідеальні сьогодні або йдуть до завершення. Але, разом з тим, оця дорога досить і досить необхідна. І я прошу, щоб на 2019 рік могла б ця дорога бути введена. Я хотів декілька слів сказати, бо тут дуже багато говорилося за тарифи на газ. Особливо мене цікавить це газ малозабезпечених, це людей пенсійного віку. І я спеціально, коли почувши з цього залу, я передзвонив до себе в села і запитав, по чому сьогодні по субсидії отримують пенсіонери. Я вам скажу, що в основному в селі вони споживають до 400 метрів кубічних. От приклад: 364 метри кубічні пенсіонери платять 505 гривень, 344 – 392 гривні, 303 метри кубічних – 450 гривень. 15 секунд, будь ласка. СПОРИШ І.Д. Ми повинні захистити наших пенсіонерів. Ми повинні захистити сільське населення. Ми повинні тому що досить у них пенсії малі. Але, разом з тим, субсидії повинні працювати, вони працюють для них. Але все-таки наш, видобуток нашого… Ми дуже дякуємо вам за дуже конструктивний виступ, шановний колего пане Спориш. І запрошуємо до слова народного депутата пана Кіссе. Будь ласка. Шановні колеги, шановні виборі! Антон Кіссе, 142-й виборчий округ, Одещина. Сьогодні я тут уже звертався до Прем'єр-міністра України, звертався до міністра, до "Укравтодору" і хочу ще раз внести внести пропозиції. Дуже прошу головуючу, щоб мої пропозиції увійшли як депутатський запит для того, щоб у 2019 році ці запитання продовжили своє вирішення. Перше. Продовжити фінансування на 2019 рік дороги КП, Контрольно-пропускний пункт, Серпневе–Тарутине–Арциз–Саратов, це Одещина. В цьому році почалися роботи на ділянці Тарутине–Арциз. Ми розуміємо, що вже зима, але у 2019 році треба виділити кошти і продовжити цю дорогу з тим, щоб три районних центра, населення 140 тисяч мешканців, щоб вони мали можливість з районних центрів, з районних лікарень прибути, коли це потрібно, в обласний центр міста Одеси. Це перше. Друге. Виділити кошти на фінансування дороги, контрольно-пропускний пункт, це границя з Молдовою, КП Нові Трояни, Огородня, Кубей, Болград. Звертаю увагу, що вже завершено, за рахунок міських коштів, проектно-кошторисна документація і у 2019 році треба обов'язково прийняти рішення про фінансування. зі сторони Молдови, тут тільки нам треба брати приклад і реалізовувати тут у нас, в Україні. Третє питання. Я не получив повну відповідь від Кабінету Міністрів, я прошу це питання поставити. "Укрзалізниці" негайно зробити ТЕО, техніко-економічне обоснованіє,

Це стратегічно важливе питання, вже рік неможливо зробити ТЕО. Я думаю, що для цього не требабольших коштів, треба только инициатива і бажання. І четверте питання, яке стратегічно важливе. В Бессарабії немає води вже 200 років. Останні роки появилась можливість, щоб наситити качественной питьевой водой. Для цього потрібно Кабінету Міністрів… А.І. … продовжити виділення коштів на водопостачання в південні регіони Одеської області. Це місто Болград, Болградський район, Кілійський район, частина Арцизького району, частина Ізмаїльського району і Татарбунарський район. Дякуємо. Прошу оформити виступ народного депутата Кіссе як депутатське звернення. І запрошую до слова колегу Єгора Соболєва, будь ласка, пане Єгоре. Наголошую, що ми працюємо рівно до другої і у нас ще кілька виступаючих залишилось. Прошу. Я хочу звернутися до всіх людей, які вважають, що Україна – це вони і які за будь-яких обставин, за будь-яких свавіль, за будь-яких несправедливостей все одно продовжують цю країну утверджувати. Це люди, які борються за сквери і парки, за довкілля. Це люди, які борються проти розкрадання податків всієї країни, земель громад, земель, які належать державі і суспільству в цілому. Це, звісно, люди, які борються проти свавілля, проти репресій, проти намагань затоптати таких самих, як вони. Ми дуже хочемо вас захищати. Ми дуже хочемо зупинити велику хвилю репресій, нападів, замахів на вбивство, яке, на жаль, ми зараз маємо з боку тієї України, яка за корупцію, яка за "руський мір", яка за свавілля. Ми дуже хочемо вас захищати не після нападів, як це часто стається, а до, щоб з вами взагалі нічого не ставалося. Ми не можемо робити це замість Генерального прокурора чи замість міністра внутрішніх справ – це їхні прямі обов'язки, з якими вони не дають раду, і тому я пропоную їх звільнити, ви про це знаєте. Але ми можемо разом зробити інше ефективніше, важливіше рішення. Давайте попереджати один одного про небезпеку заздалегідь. Я прошу всіх, хто робить добру справу в інтересах своєї громади чи суспільства, повідомляти нас, якщо ви відчуваєте небезпеку для себе через цю справу. Ми внесемо вас в спеціальний відкритий перелік людей, що потребують захисту суспільства. Ми будемо звертати увагу поліції, місцевої громади, медіа, що є така проблема і що ви потребуєте цього захисту. І, звісно, якщо, не дай Боже, проти вас будуть протиправні дії, ми прийдемо до вас на допомогу першими разом з журналістами, разом з правниками, які готові захищати. Потенційні нападники, потенційні злочинці мають знати, що ви не самі, вони мають знати, що є сотні тисяч людей, які готові за вас вступитися. Ми назвали цю систему колективної безпеки "Захисти", ми просимо до нас звертатися, щоби нічого ні з ким не ставалося, окрім доброго. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Мусій. Залишається ще в нас потім виступ народного депутата Головка і пані Острікової. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний український народе! Олег Мусій, 124-й виборчий округ, Сокальщина, Червоноград, Політична партія "Народний контроль". Перш за все хочу привітати, безумовно, наших захисників, які вчора відсвяткували своє свято професійне, ті, які дають нам можливість працювати в українському парламенті і мирно жити на неокупованих територіях нашим українцям. Низький уклін і велика подяка! Також хочу привітати, сьогодні День місцевого самоврядування, наших тих людей, які здійснюють в дуже важких складних економічних умовах свою роботу, кожний у своєму маленькому регіоні, і попри децентралізацію, дуже багато складнощей і нерозуміння, невіддавання податків, а віддавання повноважень відбувається за допомогою… правильній позиції уряду, але, вітаю вас з професійним святом і щиро вірю, що нова українська влада, яка прийде після цього складу парламенту і з новим Президентом, обов'язково завершить в проукраїнському, правильному, і місцевого самоврядування руслі децентралізацію. Також хочу привітати. Сьогодні, ви знаєте, напевно, не всі, свято Катерини. Тому всіх Катерин привітати з їх іменинами. Ну і найголовніше, вітання передати: сьогодні 75 років святкує ювілей моя рідна матуся. Матусю, я тебе вітаю з святом, з 75-літтям! Дай Боже, тобі ще довгих років життя! Я тебе дуже люблю! Тепер хочу перейти до питання дуже важливого, з моєї точки зору, з яким звертаються мої виборці під час перебування на окрузі, це з цією аферою, яку започаткувало співробітництво одного із донецьких олігархів з Арсенієм Яценюком і "Народним фронтом". Ви знаєте, що існує проблема з газом. І сьогодні дуже багато запитань до Прем'єр-міністра було щодо монополії газових компаній і газових поставщиків оцих газових збутів, які обдирають, як липку, наше населення разом з урядом, які підвищують ціни на газ. Так ось ще одна афера, яка відбувається, це виявляється у тих людей, в яких немає гарячої води, їм нараховують іншу норму споживання, більшу, відповідно до двох рішень Кабінету Міністрів 237 від 29.04.15-го 203 від 23 березня 16-го року. Прошу також, коли буде створена оця група по перегляду стосунків з "Нафтогазом" і газовими компаніями, обов'язково мене залучити з відповідними матеріалами. І негайно відмінити дискримінаційну норму, особливо для тих,

Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. До слова запрошується народний депутат Михайло Головко. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164 виборчий округ, Тернопільщина. Шановні колеги, шановні виборці! Я сьогодні ставив запитання Прем’єр-міністру Володимиру Борисовичу Гройсману, хотів його спитати, як би він хотів вписати своє прізвище в історію, ввійти в історію. Ну відповіді я не почув. Я зрозумів, що стратегія залишається незмінна як для попередніх урядів, він не хочу ввійти в історію, він просто в неї хоче вляпатись. Вляпатись як попередні чергові уряди корупціонерів, які реально нічого не зробили, лише розграбовували нашу державу з великими масштабами. І що ми побачили? Ми побачили повну неспроможність сьогоднішньої влади щось змінити, а вони тихо спостерігають, як НАК "Нафтогаз" грабує українське суспільство, українців, награбовуючи в свої кишені, переказуючи гроші мільярдами на рахунки своїх родичів за кордон. В той же час, коли газ власного видобутку становить 60 доларів, вони населенню продають його 8 тисяч 500, а для промисловості 15 тисяч гривень. Це, звісно, знищення нашої держави, нашої економіки. Вони сьогодні мовчать, як бачать, як Фонд держмайна і керівник його Трубаров (практично сепаратист) здійснює тотальний розпродаж за безцінь стратегічних підприємств, таких як "Центренерго", як Одеський припортовий завод, як "Сумиенерго", обленерго, "Одесаобленерго" і так далі, які… оцінка їх в десятки разів занижена від собівартості. Нещодавно, буквально на днях, на днях, в Чернігові продали комбінат "Сіверський", 25 відсотків державних акцій яких оцінили в більше 2 мільйонів, за (вдумайтесь в цифру!) 38 тисяч гривень, практично за копійки. Отакий тотальний пограбунок якраз в тих областях, де й введений воєнний стан. Більше того, хочу сказати, що якраз в Миколаєві в понеділок відбувся аукціон. Продали підприємство, стратегічне підприємство для нашої держави, "Океан" – судноремонтний завод, який оцінюється в понад 6 мільярдів, за суму – вдумайтесь! – 120 мільйонів гривень. А знаєте, кому продали? Наближеним особам якраз Російської Федерації. Аукціон проводила людина, дочка замміністра збройних сил "ЛНР" – терористичної організації. Де СБУ, де прокуратура, де уряд? Чому Гройсман цього не бачить, чому ж не бачить, що сьогодні таке відбувається в нашій країні, що реально знищується наша держава, підривається, що російський капітал і бізнес душать, знищують стратегічні підприємства. Як в свій час нафтопереробну галузь, зараз знищують хімічну галузь, металургію, і звісно ж суднобудування і така далі. Звісно, що я як свободівець зі своїми колегами зверталися і неодноразово до цієї влади: давайте вводити санкції, давайте вводимо санкції проти російського бізнесу. Ми ініціюємо цей процес, ми закликаємо вас підтримати, подавати списки всіх бізнесменів, банкірів, російського капіталу, їхніх олігархів, які сьогодні… Григоришина і інших, Бабакова, Дерипаски, які сьогодні контролюють капітал у нашій державі, які скуповують стратегічні підприємства, які їх знищують. От ми повинні дати бій, оце будуть санкції, оце буде реальний воєнний стан проти агресора і ворога. Дякую, шановний пане Михайло. І останній виступ. Сьогодні завершить наші традиційні п'ятничні дебати пані Острікова. Тетяна Острікова, прошу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Я хочу розповісти вам сьогодні про ситуацію, яка склалася на митниці, а саме з митним оформленням вживаних транспортних засобів на іноземній реєстрації. Станом на 9 ранку сьогодні оформлено всього 682 машини, які сплатили до бюджету 46 мільйонів мільйонів гривень митних платежів. Але що насправді відбувається? Майже в усіх випадках митного оформлення митник підвищує митну вартість, базуючись на даних електронного каталогу SCHWACKE.net. Це справді європейський електронний каталог-посібник довідковий, який містить різну інформацію про кількість власників машини, про пробіг, про усереднені показники митної вартості, про стан машини і так далі. хіба наш Митний кодекс зобов'язує митника піднімати митну вартість відповідно до даних каталогу? Ні, там цього немає. Наш Митний кодекс зобов'язує митника оформлювати транспортний засіб за тією ціною, яка зазначена у відповідних документах: у інвойсі, в договорі купівлі-продажу, в документах про оплату товару і так далі. І тільки якщо ці документи містять недостовірну інформацію або якщо вони викликають певні сумніви і розбіжності, тільки в цьому разі митниця може дійсно піднімати митну вартість. Коли ми з вами, коли парламент ухвалював закон про зниження акцизного податку абсолютно для всіх громадян України, в тому числі і для тих, хто сьогодні їздить на іноземній реєстрації, ми з вами виходили з основною метою – розмитнити ці машини і поставити їх на український облік. Натомість що сьогодні відбувається в ДФС? Відбувається повний саботаж виконання цього закону, коли мета закону спотворена і коли ДФС і Прем’єр-міністр говорять, що метою ухвалення закону і розмитнення цих транспортних засобів на іноземній реєстрації є наповнення бюджету, латання тих дірок бюджету, які сьогодні є. Це повністю викривлена реальність, яка не має нічого спільного з тим законом, який ми ухвалювали. Тому я закликаю Державну фіскальну службу, Кабінет Міністрів України не саботувати виконання закону, адже як ті люди, які сьогодні пішли його виконувати, не треба з них дерти три шкури. Якщо немає недостовірної інформації в поданих ними документах, треба приймати ту митну вартість, яку вони подають. Інакше за той період, який залишився з пільгового періоду 90 днів, якщо не будуть розмитнені всі транспортні засоби, то Верховна Рада тоді в такому разі буде вимушена ставити питання або про перегляд закону, або про продовження пільгового періоду. Або хай ці всі власники автомобілів, яким ДФС перешкоджає, піднімаючи митну вартість, їдуть під ДФС, їдуть до виконуючого обов'язки заступника по митним питанням і їдуть під будинок Прем’єр-міністра. Тому що це ні що інше як саботаж виконання закону по розмитненню … 13:54:49 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам, шановна колего. Шановні колеги, залишилося буквально кілька хвилин до закінчення нашої роботи. Дозвольте мені також взяти в рамках виступу кілька слів для того, щоб виступити з наступним, що в ці дні 7-8 грудня в Україні проходить другий жіночий, Український жіночий конгрес. Ми чекаємо буквально за кілька хвилин на ньому високих гостей: Президента України Порошенка та пані Президента Литви Далю Грібаускайте. Ключовими тезами конгресу, який зібрав жінок-політикінь як з Києва, так і з різних регіонів України, жінок, які представляють Україну і які працюють сьогодні в українській армії, в інших сферах і напрямках суспільно-політичного життя є наступні. Перше. Українські жінки дуже багато докладають для збереження територіальної цілісності і суверенітету України. той же час недостатньо поки що суспільством і владою, в тому числі і парламентом, на жаль, оцінена роль жінок в миротворчих процесах. Сьогодні в українській армії вже за контрактом 25 тисяч жінок несуть службу на рівні з чоловіками. З них 3 тисячі тільки є офіцерами. стереотипи, сексизм, дискримінацію жінки за гендерною ознакою і в силових структурах, але і в стінах парламенту. Кожен, хто дозволяє собі принизити жінку, має розуміти, що цим він перекреслює себе і свою політичну кар'єру. І власне, завдання МФО "Рівні можливості" – це долати стереотипи, це боротися

підкреслили підтримку українських жінок в миротворчих процесах, необхідність збільшення цієї ролі, ключове – підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, і солідарність з українськими військовополоненими і моряками, та їх родинами, звільнення яких ми вимагаємо. Дякую за цю можливість, так само виступити в рамках дебатів у Верховній Раді України, і засвідчити, що і надалі ми як депутатки парламенту і чоловіки, які входять до МФО "Рівні можливості", будемо відстоювати принципи рівності, взаємоповаги і робити все для збільшення представництва жінок у владі. І тепер дозвольте, будь ласка, кілька важливих оголошень. До президії звернулися народні депутати України, Олександр Ревега, що його картка не спрацювала, неправильно спрацювала під час внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного простору, яке відбулося у четвер, 6 грудня. Він просить просить рахувати його голос як "утримався", а не "за" замість зарахованого системою "за". Тобто наш колега пан Кривенко за законопроект 9275, який включали до порядку денного, і це питання, що стосується захисту інформаційного простору, просить врахувати його голос як "утримався". Також до президії надійшло звернення народного депутата Давиденка, який просить зарахувати його голос при голосуванні за законопроект 0206 – це ключовий законопроект про припинення дії великого Договору між Україною і Росією - як голос "за".

депутата України Гузя Ігоря, першим заступником керівника – народного депутата України Констанкевич Ірину і заступником керівника – народного депутата України Кодолу Олександра. Ми бажаємо нашим колегам плідної роботи на дуже важливій реформі децентралізації, де, дійсно, українському парламенту і уряду є про що звітувати і чим І так само, шановні колеги, відбулися певні технічні помилки Апарату Верховної Ради України, ми всі люди, які сталися під час сьогоднішнього зачитування депутатських запитів, де були неправильно оголошені певні прізвища. І тому, з вашого дозволу, я оголошу кілька запитів, де були подані неправильні прізвища Отже, я оголошую запити народних депутатів України: Михайла Бондаря до голови Бродівської районної ради Львівської області, першого заступника голови Бродівської районної державної адміністрації, Бродівського міського голови щодо приміщень для Бродівської дитячої лікарні. Михайла Бондаря до міністра внутрішніх справ України, голови голови Бродівської районної ради Львівської області, начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо ремонту даху приміщення адміністративної будівлі за адресою: Броди, майдан Свободи, 10. Ігоря Алексєєва до голови Державної судової адміністрації України щодо організації роботи Державної судової адміністрації України. Ігоря Алексєєва до міністра інфраструктури

і які долучилися до обговорення, і головне, прийняття Верховною Радою України ключових законів у сфері безпеки і оборони, територіального захисту України, в інших важливих напрямках. І, звичайно, подякувати всім 277 депутатам, які проголосували за припинення Договору між Україною і Росією, підтримуючи ініціативу Президента Порошенка. Дозвольте вам нагадати, що наступного тижня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях, і це дуже важливо, а також в ТСК працюють ті депутати, які в нас долучені до цих важливих комісій. Чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок 18 грудня 18-го року о 10-й годині. Нагадую, що це останній буде пленарний у нас сесійний тиждень цього року, і, сподіваюся, ми покажемо високу присутність і концентрацію наших зусиль. Ранкове засідання Верховної Ради я оголошую закритим. І всім вам дуже дякую. дякую.